повагою до опозиції. Нема у нас стільки часу, Україна кличе.

Отже, готові, так? Прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватись, будь ласка. 10:02:07 Зареєстровано 291 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І, колеги, я нагадую, що ми знаходимось в розгляді проекту Закону про національну безпеку України (№ 8068). Закон, який розроблявся

включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. І тому дуже важливо, щоб усі були на робочих місцях, щоб ми могли працювати ефективно. Отже, колеги, ми завершили на правці 197.

Доброго ранку, шановні колеги. По 248 правці. Вона відхилена, це технічна помилка комітету. Її треба врахувати. Мова йде про те, що в статті 16 частині четвертій пункту 2 треба виключити посилання про те, що Генеральний штаб є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача. Насправді вищий колегіальний стратегічний орган, яким є Ставка Верховного Головнокомандувача, – це робочий орган, який створюється за пропозицією та на підставі рішення при Раді національної безпеки та оборони. Тому буду просити вас, шановні колеги, до 248 правки повернутися, коли ми будемо вже голосувати в цілому, і своїм голосуванням підтвердити, що цю правку доцільно врахувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Іване, я просто боюся, зараз буде недостатньо голосів її врахувати. Давайте перед голосуванням ви свою пропозицію озвучите. Добре? Домовились. Отже, я пропустив 197 правку. Будь ласка, народний депутат Левченко.

"стратегія національної безпеки України" доцільно здійснити доповнення словами "воєнна доктрина, доктрина, Концепція розвитку сектору оборони, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу" з метою забезпечення комплексного підходу у веденні фактичної війни, яку сьогодні веде Україна, Україна, захищаючись проти агресії Російської Федерації. Справа в тому, що цей законопроект, на превеликий жаль, про що ми обговорювали вчора, в ньому не прописані чітко

проти Російської Федерації, захищаючись проти Російської Федерації. Тому треба доповнити цю статтю от… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку 197, комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати.

252-а. Не наполягає. 253-я. Не наполягає. Ну, будьте уважні, пане Юрій, я ж зачитую кожну правку. Я кожну правку зачитую, я не буду повертатись, будьте уважні під час розгляду. І потім ми переходимо до 262-ї. 10:07:03 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Дякую. Ну, дивіться, по-перше, пане Андрію, складно одночасно і реально, фахово, мотивовано за цим всім слідкувати, виступати, слухати і ще вчасно встигати за оголошенням дуже швидких поправок, розумієте, особливо, коли в залі відбувається тотальний бардак, всі навколо тільки балакають. Правка 249 абзац 2 частини четвертої статті 16 розділу IV законопроекту після слів "функції" доцільно доповнити словами "забезпечення" з метою надання правової визначеності функції Генерального штабу Збройних Сил України. Тобто викласти оцю норму наступним чином: "Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період виконує функції забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими складовими силами оборони і і є робочим органом у Ставки Верховного Головнокомандуючого". А не просто виконує функції стратегічного керівництва. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку 249. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

Дякую. Рішення не прийняте. 261, Кишкар. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую, головуючий, дякую виступаючому. Насправді, поки колеги збираються, ми можемо обговорити по суті ті правки, які стосуються Державної служби транспорту. підтримували передачу функціонального підпорядкування до Міністерства оборони цієї служби. Досить правильне рішення під час війни. Сьогодні мова про те, що велика частина повноважень Державної служби спеціальної служби транспорту не реалізована на практиці, зокрема не реалізована практика мобрезерву та мобілізаційної підготовки локомотивів. Потрібно з цим доопрацювати. А Державна служба транспорту і моє визначення цієї статті є більш функціонально правильним. І прошу колег підтримати таку поправку. Дякую. Отже, ставлю на голосування правку 264. Комітет її відхилив. Хто підтримує? Прошу голосувати.

264, це є правка Рябчина. Так, вона відхилена. Будь ласка. Рябчин, включіть мікрофон. Дякую. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Ця правка каже про те, що треба слово "законодавство" замінити словом "закон". Це технічна правка, і однак там є дуже багато таких зауважень по тексту. Хочу сказати, що фракція "Батьківщина" прийняла рішення підтримати ту версію закону, де буде прибрано від Служби безпеки України невластиві функції, які зараз просто кошмарять підприємців, де тероризується бізнес, де нищаться політичні опоненти. Це невластива функція Служби безпеки України для тих гідних людей, яких я зустрічав багато на Донбасі, на Донеччині, які дозволяють Києву та іншим містам України існувати безпечно. Однак, із-за декількох покидьків, які є і зараз займаються не боротьбою з тероризмом, не боротьбою з окупантами, а боротьбою з підприємцями, на жаль, Служба безпеки дискредитується. треба цю ракову опухоль вирізати для того, щоб Служба безпеки займалася тими природними речами, якими вона і повинна займатися, якими і займається дуже велика кількість гідних есбеушників, але кількість негідників потрібно зменшити. Дякую. Ставлю на голосування правку 261. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

я попрошу звернути увагу на те, що в тій редакції, яка є в вашому розпорядженні, Національна гвардія уже приготовлена для бойових дій в мирний час. Проти кого? Проти українського народу? Що таке Національна гвардія, подивіться за її статусом. А то ми пропонували з нової редакції. Неможливо допускати формувати Збройні Сили, відповідно до статті 17 Конституції, які б могли справляти тиск на мирне населення в мирний час. І тому пропонується нова редакція, пропонувалася, яка передбачала недопустимість дії Національної гвардії в мирний час зі зброєю проти свого народу. Спасибі. Тому прошу поставити, включити на повістку голосування. За-56 Поправка не приймається. Шинькович, 268 поправка, будь ласка. Шановні колеги, прошу звернути вашу увагу на правку групи народних депутатів, яка за номером 268. Мова про що? В даному законопроекті Міністерство внутрішніх справ бере на себе нову функцію, фактично дублюючу функцію з Державною прикордонною службою. Мова йде про те, що вписало собі в Міністерство внутрішніх справ є центральним органом, який реалізує державну політику у сферах захисту державного кордону. Друзі, Державна прикордонна служба має і і спецназ, і розвідку, і контррозвідку, і морську піхоту, і повністю забезпечена для того, щоб виконувати свою безпосередню функцію. Тому прошу мою правку підтримати і виключити функцію з Міністерства внутрішніх справ захист Державного кордону України. Дякую. Прошу уклінно підтримати, це дуже важливо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо по поправці 275,

Шановні колеги, я прошу поставити цю правку на підтвердження. А ще хочу додати декілька слів про роботу Служби Тільки одну цифру хочу навести. Підслідністю НАБУ є викриття злочинів в галузі судочинства. Так от з 36 таких викритих суддів, за матеріалами Головного управління "К" Служби

Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні, я так розумію, тільки озвучили вашу позицію? Наступна, 272, Рябчин. Наполягає, будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Ще раз повернуся до питання економічної діяльності, яку провадить СБУ, а не боротьба з економічними злочинами. Я розумію, якщо б люди, які борються з економічними злочинами, там на відділ було 10 гарних людей, а один покидьок, з такими людьми можна І з самого початку економічні злочини, які були при СБУ, так і були створені, коли вони приносили користь. Однак, при неправильному керівництві, при неправильних посилах ми бачимо зараз, що це не боротьба з тероризмом, а боротьба з підприємництвом. Саме тому фракція "Батьківщина" буде наполягати, щоб був прийнятий законопроект в тій редакції, який дозволяє СБУ повернутися до своїх властивих функцій, допомагати боротися з контртероризмом, допомагати боротися з проблемами національної безпеки, а не боротися з і не заробляти статки на підприємцях для того, щоб наш бізнес розвивався і не тероризувався різними правоохоронними органами, які для цього не властиві. Прошу підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по цій поправці, комітет її відхилив.

64 голоси. Не прийнята поправка. Наступна поправка – 275. Шинькович, будь ласка. Шановні колеги, знову хочу привернути вашу увагу до перерозподілу управління Державною прикордонною службою. Це дуже принципова річ, адже це самостійна служба, яка, як ви знаєте, під час нападу спрацювала першою, втрати понесла першою. сьогодні її функціонування не підлягає сумнівам жодним. Це і боротьба з контрабандою, і інші… захист інтересів і кордонів України. Тому прошу в пункті 3 видали, що… видалити "Державної прикордонної служби України". І прошу підтримати мою правку. Мова йде про те, щоб залишити систему управління Держприкордонслужбою в такому стані, в якому вона є сьогодні, а не перепідпорядковувати її. Здоровий баланс має бути залишений.

70 голосів "за", поправка відхиляється. Будь ласка, мікрофон пані Ричковій. Я прошу поставити на підтвердження правку 278, тому що вона протирічить діючому Закону України "Про Національну гвардію". Це стосується статті 6 прим. 1, де чітко прописано, що під час дії воєнного стану Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави підпорядковується Міністерству оборони через Генеральний штаб. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу поставити на підтвердження 278 поправку, прошу голосувати. Комітет її врахував редакційно. За-63 Поправка відхиляється. Будь ласка, мікрофон Тарасу Пастуху. Шановні колеги, я хочу звернути увагу на правку 279, тому що тут, дійсно, відбуваються якісь незрозумілі речі. Вона перекликається, напевно, з поправкою, яка перед тим озвучувалася. Тобто що під час воєнного стану Національна гвардія, згідно з цією поправкою, яка нібито врахована, підпорядковується під стратегічне керівництво Президента України. В той же ж самий час далі, коли ми йдемо по поправкам, в Законі про Національну гвардію Національна гвардія підпорядковується під час воєнного стану Головнокомандуючому Збройних Сил, тобто вже в самому цьому законі ми закладаємо два різних бачення. Крім того, власне, вчора від доповідача я отримав ту версію законопроекту, яка була надіслана нашим партнерам для їхнього висновку, на базі якої вони писали нам рекомендації, так в тому законопроекті залишається Національна гвардія, яка підпорядкована Головнокомандувачу, що логічно і правильно. Тому, якщо ця правка зараз залишиться і не буде провалена, ми вносимо конфлікт в управління Національною гвардією. Прошу поставити на підтвердження і не голосувати. Колеги, 279 поправка – на підтвердження. Комітет її підтримав. Прошу визначатися. ВІННИК І.Ю. Давайте я прокоментую. За-34 Поправка не враховується. Наступна, поправка...

ви знаєте, ну, цинічно просто перерозподіляється вплив на серйозний орган державний, ми не маємо права в цьому залі підтримати, я собі дозволю сказати, просто підковьорну якусь певну змову. Ну не дали можливості авторам правок прийти на комітет, взяти в ньому участь, відстояти правки. просто комітет зібрався, зробив свою справу. Пробачте, ну це просто… вибачте, просто низький рівень парламентаризму, і прикро, що це в нашому скликанні парламенту відбувається. Тому прошу виключити пункт 6, пункт 6 із статті 18. Прошу підтримати виключення. Мова йде саме про перерозподіл впливу на Державну прикордонну службу. Прошу підтримати мою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Колеги, я прошу визначатися. 282 поправка, комітет відхилив. Автори наполягають, там великий авторський колектив, підтримати її. Прошу визначатися.

Будь ласка. проводять контрдиверсійні роботи, які розривають агентурну мережу, які, дійсно, допомагають відвоювати Донбас. Однак, також є такі негідники, і до нас зверталися підприємці, яких я особисто знаю, тому що вони підтримали патріотичний рух у Донецьку з часів окупації. Вони вивозили свої підприємства, виводили виводили заводи в інші міста. В Черкасах є підприємець, який перевіз свій завод, створив там робочі місця, і до нього прийшли СБУ і почали вимагати хабарі, казати, що "якщо ти цього не зробиш, якщо ти не даш нам хабар, то ми будемо звинувачувати тебе у зв'язках з тероризмом, у інших речах". Він відмовився це робити, і в нього була велика кількість проблем, що просто людина виходила навіть на публічний рівень. І у людини було дуже велике обурення, тому що він з самого початку підтримував патріотів, фінансував патріотичний рух на Донеччині, тих добровольців, які повстали проти російської окупації, а їх же рідна українська рідна українська влада тероризує. Проти цього "Батьківщина". ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначитися по 306 поправці депутата Рябчина. Комітет відхилив. Прошу визначатися. За-64 Поправка відхиляється. Наступна поправка 308 народного депутата Німченка. Ми не пропустили ще ваших поправок. Будь ласка, вам мікрофон. Я вибачаюсь, йде питання про 289-у, яку ви пропустили, пані головуюча. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 289 поправка, це поправка Німченка, врахована редакційно. Але ви наполягаєте на повному тексті? Прошу вас, будь ласка, будь ласка. проінформувати народних депутатів по тій обставині, що по суті Службу безпеки України, хто-то має намір розірвати, як це зробили з прокуратурою і з поліцією, і з "беркутами". Тому реальна загроза нависла на сьогоднішній день над питанням національної безпеки України! Тому що оцим законом відбираються функції захищати економічну безпеку України Служби безпеки України. А стаття 17 Конституції, можете мене перевірити, прямо вказує, що захист суверенітету і економічної безпеки якраз і є функціями такої служби.

стосовно 308-ї. Що пропонується виключити. Недопустимо, недопустимо вводити в цю статтю такі положення. Надо виходити з того, що ми не є мілітар… поліцейською державою. Ми – це вільна держава, незалежна Україна. І тому виходити з того принципу, що Закон про національну оборону веде якраз питання про повну мілітаризацію страны при відсутності будь-яких дій військового направлення через 83-ю і 106-у Конституції. У нас ніхто не об'являв, що ми находимося в стані війни. А тому я пропоную, що такі речі недоцільні і не мають місце бути в нормах закону. Спасибі. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, визначаємося по 308 поправці, комітет відхилив. Прошу визначитись.

Доброго дня, шановні колеги! Насправді, після консультацій із представниками НАТО, ЄС ми отримали деякий погоджений текст, контррозвідувальний захист якраз і… контррозвідувальна діяльність, контррозвідка має охоплювати всі сфери і економіку в тому числі. Це така позиція спільна напрацьована з партнерами. Але я хотіла, щоб наполягати, щоб, зокрема, в "Прикінцевих положеннях" і далі будуть правки, які стосуються, справді, того, щоб забрати в Служби безпеки України і покласти край свавільному втручанню СБУ в діяльність бізнесу, втручання, яке вбиває інвестиційний клімат, нищить нашу економіку. І впродовж наступних правок я хотіла, щоб ми мобілізували по максимуму зал для того, щоб із початком реформи… ухваленням Закону про національну безпеку ми дали початок реформі Службі безпеки України, зокрема забравши ті невластиві функції. Тому хотіла б бачити більше колег і 226 голосів на ті подальші правки, щоб це нарешті відбулось. Дякую. Голосуємо за 290 поправку пані Гопко. За-90 Поправка не прийнята, але є потенціал. 315 поправка Рябчина, будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Ця правка, як і велика кількість інших правок, вона була запропонована для того, щоб врегулювати прогалини, тому що це навіть пропонувало ГНЕУ замінити слово "законодавство" на "закони", тому що це суперечить вимогам частини другої статті 19 Основного закону, де вказується, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. А законодавство, про яке йдеться у проекті, включає в себе не лише закони, а і підзаконні нормативні акти. Прошу підтримати мою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, голосуємо по поправці 315. Прошу визначатися. Комітет відхилив Колеги, просто щоб я потім не поверталась від однієї до іншої поправки, автори знаходьтесь на ваших робочих місцях, бо ми так ніколи не дійдемо до фіналу. 10:30:32 За-76 Поправка відхиляється. Будь ласка, 293, ми повертаємось назад, пані Світлани Заліщук. Прошу вас, пані Світлана.

Моє обґрунтування полягає у тому, що основною метою створення та діяльності сил безпеки України є забезпечення державної безпеки України, а не втручання Служби безпеки України в економічну діяльність. Насправді, ми знаємо, що це є величезна проблема втручання СБУ в бізнес через те, що у них залишається така можливість. І незміна цієї норми дозволить СБУ бути інструментом переслідування бізнесу,так само, як ми це бачили з YouControl за останній рік, Dragon Capital, зачищення ринку скрапленого газу під Віктора Медведчука, коньячних спиртів та багато інших, наприклад, ринок меду, горіхів. Ви можете пам'ятати, коли реально цілі галузі зачищались силами безпеки України, саме тим органом, щодо якого немає контролю з боку парламенту, немає контролю з боку громадськості. Є пропозиція вже зараз на рівні цього закону, не залишати його декларативним, а прибрати цю можливість. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по поправці 293 пані Заліщук. Комітет її відхилив. Прошу визначатись.

73 голоси, поправка відхиляється. Наступна – 211… Вибачте. Наступна – 311-а. Це поправка народного депутата Вінника. Вона врахована комітетом. А депутат Левченко вимагає поставити її на підтвердження. Будь ласка, мікрофон Левченку. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я вважаю, що ця поправка є абсолютно неприйнятна. Закликаю за неї не голосувати, оскільки ця поправка виключає вичерпний перелік розвідувальних органів, вона прописала фразу наступну: "Розвідувальні органи України – державні органи або структурні підрозділи у їх складі, уповноважені законом здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз". І проблема в тому, що у сукупності із нормою із абзацу 2 цієї частини, а саме те, що повноваження розвідувальних органів визначаються законодавством України, а не законом, ця поправка створює дуже небезпечну можливість, коли у кожному органі відповідно до указу Президента можуть бути створені свої розвідувальні органи, які займатимуться не національною безпекою, а корпоративними інтересами чи безпосередньо Президента, чи інших органів виконавчої влади. Тобто по суті створюється можливість при кожній силовій структурі створювати окремі свої розвідувальні органи з можливостями займатися прослушкою, з негласними слідчими діями і так далі. Це абсолютно неприпустимі речі. Я прошу поставити на підтвердження і прошу зал не голосувати за цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар автора поправки і секретаря комітету. Колеги, ну це така форма маніпуляції. Мова іде, що в цій правці посилання виключно на ті органи або підрозділи структурні у їх складі, які уповноважені законом здійснювати відповідну діяльність. В наступному розділі згадано законодавство, тому що, наприклад, є такий документ довгострокового стратегічного планування, як національна розвідувальна програма. Це, безумовно, підпадає під термін законодавства. Тому жодних повноважень внаслідок згадування в 2 абзаці терміну законодавства в окремих органів виникати не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу визначитись 311 поправка. Комітет її підтримав. І зараз я її ставлю на підтвердження. Комітет просить підтримати.

заборони, тобто не дозволити Президентові України створення координаційного органу з питань розвідувальної діяльності. Чому? Тому що це може внести дисбаланс в систему управління розвідувальними органами та ускладнити демократичний та цивільний контроль над ними. Незрозуміло, навіщо в цьому законі створюється ще додаткова додаткова можливість Президента створювати такий координаційний орган, це є необґрунтовано. Наші консультації з правозахисниками, з експертами в сфері оборони, в тому числі наших європейських партнерів з НАТО, говорять про те, що це є необґрунтована можливість для Президента мати такі додаткові повноваження. Я прошу проголосувати за цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці 318. Я просто оголошувала 313, а Світлана зараз 318 поправку представила. Прошу визначатись.

За-59 Поправка відхиляється. Гопко Ганна, 317 поправка, вона стосується цієї ж сфери. Будь ласка, пані Гопко. 10:35:53 ГОПКО Г.М. Дякую. Шановні колеги, в попередній моїй поправці Служба безпеки України підпорядковується Президентові України та підконтрольна Верховній Раді Україні, яка була врахована. Зараз ми говоримо в цій поправці 316 про розвідувальні органи України, підпорядковані Президентові України та підконтрольні Верховній Раді України. Керівники розвідувальних органів України призначаються на посади та звільняються з посад згідно з чинним законодавством. Керівники розвідувальних органів щорічно подають Верховній Раді України та Президентові письмові звіти про діяльність відповідних розвідувальних органів. Моя поправка відповідає Конституції України і європейській практиці, тому я пропоную викласти частину другу статті 20 в такій редакції, текст поправки. І мова не про те, що розвідка має ділитися деталями секретних операцій, а щоб був нормальний парламентський контроль, і подавалися щорічні офіційні звіти, в тому числі і Президенту України. Прошу це підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 317 поправка, пані Гопко. Прошу визначатися. Комітет відхилив.

Шановні колеги, тут дуже часто чути від фронтовиків і грантовиків, які заглядають до рота НАТО, про те, що вони там консультуються і мають намір вступати. Я хотів би сказати про те, що коли будете вступати, дивіться під ноги, я вас дуже прошу. А тепер стосовно того, що стосується статті 21. Чи вона потрібна взагалі ця стаття 21 в цьому Законі про вопроси Національної безпеки? Давайте ми подивимося функції, які є на сьогоднішній день, це раз. І друге, є нормативний акт, яким регулюється діяльністю органу, він потрібен. Ми його зараз віднесли до військового, правоохоронного і, якого хочете, органу, це не є таким, що відповідає дійсності. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці 321, комітет відхилив її.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я вже говорив про те, що позиція нашої фракції "Батьківщина" свідчить і зафіксована в поправках про те, що в даному законопроекті, ми вважаємо, повинна бути врахована безпека не тільки наших, яка стосується діяльності Збройних Сил України або силових структур, а в той же час ми маємо говорити про екологічну безпеку, ми маємо говорити про безпеку кожного громадянина. Немало важливу роль відіграє і боротьба за економічну безпеку. Тому в моїй поправці зафіксовано, що завдання і формування та реалізації державної політики щодо забезпечення економічної безпеки та захисту економічних і національних інтересів України та її громадян полягають в протидії спробам підірвати економіку, послабити позиції українських підприємств на внутрішньому та зовнішніх ринках Дякую. Ви тільки що дали коментар по 332-й чи 322-а І ми ставимо дві… Ви будете говорити ще по ній, добре. 332-а. Колеги, я прошу визначитись. Комітет її відхилив.

Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Доповнити проект закону я пропонував статтею 23 такого змісту: "Стаття 23-1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику".

та відновлювального ремонту наявних зразків озброєння військової та спеціальної техніки. Прошу поставити дану поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись по 333 поправці. Комітет її відхилив. За-64 Поправка відхиляється. Наступна 339-а, Євтушок. Яка? Вибачте, значить не відзначено, що вона не врахована. Зараз одну хвилинку, колеги, ми повертаємося до поправки 337. Я перепрошую, там просто перший автор вказано… це поправка Юлії Тимошенко і Сергія Соболєва, тому я не помітила. Будь ласка, мікрофон пану Соболєву. Прошу вас. Соболєв "Батьківщина". Шановні колеги, фактично ця стаття і цей розділ є ключовий, бо якщо це рамковий закон, він повинен визначити, дійсно, стратегічні речі. І саме тому поправка, яку ми внесли від депутатів фракції "Батьківщина", полягає в тому, щоб розшифрувати кожний пункт для того, щоб потім у базових законах ми могли йти по структурі і чітко розуміли, яким чином це узгоджується з стратегією національної безпеки, яким чином це узгоджується з кожним напрямком цієї стратегії. На жаль, у даному законопроекті, якщо ви подивитесь базовий текст, це все звужено до загальних заяв, які фактично не дають можливість далі стратегію цю розвивати. І ключове, я хочу застерегти стосовно економічних України. В нашій стратегії чітко визначено, що Служба безпеки України не може займатися тим, чим займається ДБР і інші структури, які саме економічними злочинами займаються. Дякую.

Пані головуюча, я не наполягаю на поправці. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не ставимо на голосування, не наполягаєте. 340-а. Не наполягаєте. Наступна. Чумак Віктор, 342-а. Не наполягає Чумак. Німченко. Німченко, я перепрошую, пане Василю, це несправедливість. 341-а, Василь Німченко, будь ласка. Шановні колеги, моя пропозиція стосувалась того, що розписувати, що таке стратегія статті… Це, по суті, йдеться про документ стратегії, який має не те, що конфіденціальну, а державну таємницю, в якій скрито всі напрямки, як працювати. А ми тут начинаем розписувати статті, які ми великі стратеги і з чого складається в нас така стратегія. Це перше. Тому пропонується виключити всі описания: що таке стратегія, що таке дефініція і все інше. І друге. Подивіться уважно, як в цій статті на першій план виводиться Рада національної безпеки, рішення якої має бути погоджено, потім затверджено Президентом. Питання стоїть в другому, що за подачі Президента це рішається. Тому я прошу поставте на підтримку цього голосування. Будь ласка, визначаємося по поправці 341 народного депутата Німченка. Комітет її відхилив. Прошу визначатися. За-56 Поправка відхиляється. 342-а. Будь ласка, народний депутат Чумак. Мікрофон увімкніть, Шановні колеги, поправка 342 стосується якраз таких характеристик, якісних характеристик до такого документу як Стратегія національної безпеки. По-перше, вона говорить про те, якою повинна бути і як вона розробляється, які органи долучаються до розробки Стратегії національної безпеки. По-друге, вона говорить в які терміни вона розробляється. Якщо відповідальним за національну безпеку, є головним відповідальним Президент, то така стратегія повинна подаватися не пізніше, ніж через 6 місяців після вступу Президента на посаду і повинна передбачати дуже чіткі і якісні характеристики, короткотермінові, середньотермінові і довготермінові плани діяльності в сфері національної безпеки. Саме цього стосується моя поправка. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, прошу визначитися по поправці 342 народного депутата Чумака. Комітет її відхилив. За-70 Поправка відхиляється. Наступна, поправка 358-а народного депутата Левченка і його колег зі "Свободи". Будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Законопроект говорить, що до підготовки проекту Стратегії національної безпеки України залучається апарат Ради національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, також можуть долучатися іноземні експерти. Мені не зрозуміло, чому в цій нормі не згадана Національна академія наук України і Національна академія правових наук України. Я розумію, що влади всіх років, в тому числі і з діючої влади, намагаються знищити Національну академію наук України замість того, щоб розвивати її, і намагаються знищити наш науковий потенціал. Але все ж таки я радий з того, що цей науковий потенціал у нас залишається завдяки роботі наших науковців, колосальному труду і праці. Я наполягаю на тому, щоб все ж таки було згадано в цьому переліку, що до підготовки проекту Стратегії національної безпеки була залучена також Національна академія наук України. До речі, така норма була прописана в Рекомендаціях парламентських слухань, нещодавно прийнятих. Прошу визначатися по поправці народних депутатів, зокрема і Левченка, 358-ї щодо Національної академії наук. За-59 Поправка відхиляється. Ми пропустили 346 поправку, на якій наполягає народний депутат Лубінець. Будь ласка, пане Лубінець. Доброго дня! Лубінець Дмитро, мажоритарний виборчий округ № 60, Донеччина. Хотілося б почути коментар представника комітету з приводу норми статті 26, бо в вашій редакції вона прямо суперечить Конституції України. Згідно пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України вказується, що "основи національної безпеки визначаються виключно законами України". Ви ж поставили в своїй редакції про те, що "національна "національна безпека, цілі, основні напрямки державної політики у сфері національної безпеки визначаються указом Президента". Фактично це підзаконний акт. Ваша норма прямо суперечить Конституції. Будь ласка, поясніть, як це може бути? Будь ласка, коментар від секретаря комітету. 10:49:34 ВІННИК І.Ю. Мова йде про статтю 26 "Стратегія національної безпеки України". Це не наша норма, це норма, яку Президент України як суб'єкт права законодавчої ініціативи подав у вигляді законопроекту про національну безпеку. Комітет жодних змін в статтю 26, стратегія національної безпеки, не вносив. на статтю 92 Конституції України, в якій дійсно вказано, що основа національної безпеки є предметом законодавства, якщо ви подивитесь Преамбулу цього законопроекту знову ж таки в редакції Президента України, там чітко вказано, що цей закон визначає основи національної безпеки, з відповідним посиланням в тому числі, зокрема на статтю 92 Конституції України. Що стосується статусу документів оборонного планування та зокрема основоположного документу довгострокового оборонного планування, який приймається на термін від 5 до 15 років, яким є Стратегія національної безпеки, в цьому документі якраз і визначаються поточні реальні та… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатись по цій поправці 246.

продовжуючи мою першу поправку, так само 351 поправка, така ж сама логіка. Тобто є Конституція України. Пане Іване, є Конституція України, ви правильно її зазначили. Ви ж як комітет розглядаєте цей законопроект в тому числі на відповідність Конституції. Так само поясніть мені вашу логіку, коли ви і першу мою поправку, і другу поправку відхилили? Це ж комітет робить. Ви відхиляєте поправку, яка прописана чітко з урахуванням Конституції України. І кажете про те, що це ж законодавча ініціатива Президента. Ну, ви ж як комітет розглядаєте законопроект, то поясніть, чому ви відхиляєте такі поправки. Дякую. Будь ласка, коментар вимагає Дмитро Лубінець коментар комітету щодо цього питання. Прошу. 351 поправка. 351 правка стосується знову ж таки Стратегії національної безпеки України. Пропозиції полягають у тому, що у разі необхідності треба та можна вносити зміни до Стратегії національної безпеки в установленому порядку. Ми повністю розділяємо цю логіку і ця логіка вже зашита в президентській законопроект, тому що Стратегія національної безпеки визначає поточні, реальні та можливі зовнішні та внутрішні загрози національній безпеці, які по своїй природі мають змінний характер. І відповідно документи, які регламентують діяльність держави щодо протидії цим загрозам, мають адаптивний характер. Тому відповідно передбачено проведення відповідних безпекових А що стосується відповідності Прошу визначатись по поправці 351. пан Лубінець наполягає, щоб ми її підтримали. Комітет відхилив.

Наступна – 354-а. Андрієвський вимагає слово по ній. Будь ласка, народний депутат Андрієвський. Шановні колеги, я не наполягаю на підтвердженні, але просив би до статті 19 внести наступну зміну: після слів "охорона державної таємниці", що стосується повноважень Служби безпеки України, а також реагування на інші загрози державній безпеці України. Я абсолютно впевнений, що така правка дасть можливість нам, з одного боку, розширити повноваження Служби безпеки України, з іншого боку, однозначно врахувати важливу правку при прийнятті відповідного надзвичайно важливого закону України. Дякую за увагу. Зрозуміла ваша позиція. Комітет підсумує потім після того, як ми пройдемось по всім поправкам, все, що прозвучало під час обговорення. Наступна поправка…

після слів "стратегічних досліджень" доповнити словами "Національна академія України і Національна академія правових наук України". Так само це виходить з парламентських слухань, які відбувались в цьому залі. Тому хотів би, щоб Так само хотів би, користуючись нагодою, звернутись до всіх своїх колег, щоб вони уникли критичних зауважень в Служби безпеки України, тому що я як людина, яка, наприклад, представляю Донецьку область,

на ділянці боротьби з міжнародним наркобізнесом тільки за останні два роки розпочато кримінальних проваджень 1200, контрабанди наркотиків – 277, засуджено осіб – 315, знищено нарколабораторій – 57. 30 секунд завершити. не виконує своїх повноважень, щось вони не те роблять, давайте чітко розділяти ці поняття. Наприклад, є народні депутати, які чітко розуміють так само чим займаються офіцери Служби безпеки України в Донецькій та Луганській області. Тому давайте, колеги, розглядати законопроект, а не критикувати конкретні правоохоронні органи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція зрозуміла. Я так розумію, ви не наполягаєте на голосуванні по цій поправці. Наступна 359-а. Світлана Заліщук. Хочу ще доповнити і підтримати свого колегу Лубінця, що за лінією протидії організованій злочинності корисливо-насильницького спрямування Служби безпеки України за протягом 15-18-і роки розкрито і попереджено: випадків незаконного позбавлення волі і викрадення людей – близько 20, грабежів, скоєних і застосування насильства та засобів ураження, – 9, розбійних нападів – 27, фактів вимагання скоєних і застосування насильства та зброї – 115. У рамках 26 кримінальних проваджень попереджено скоєнню 8 замовних вбивств, розкрито 18 злочинів, передбачених 115 статтею Кримінального Кримінального кодексу. Тільки протягом 17-18-х років заборонено в'їзд на територію країни 82 представникам кримінального середовища, з яких 61 злодіїв в законі. Тому давайте не критикувати Службу Дякуємо. Ви не наполягаєте на голосуванні. Це був виступ. 363-а, Лубінець. Не наполягає. Світлана Заліщук, 368-а. Не наполягає. Левченко, 371-а. Будь ласка. Левченко, "Свобода" 223 округ, місто Київ. окремий підрозділ виконавчої влади, який просто ставить печатки на всіх рішеннях виконавчої влади без належного обговорення, без належного контролю. Але все ж таки, я вважаю, що треба робити все можливе, щоб парламент мав відповідний парламентський контроль як він це має мати згідно Конституції України. Тому я пропоную згідно цієї правки доповнити новим абзацом відповідну частину закону, в якому зазначити, що щороку міністр оброни проводить звітування перед Верховною Радою України про рівень виконання стратегічного оборонного бюлетеня. Денна норма необхідна з метою забезпечення реалізації Верховної Ради України функції контролю за діяльністю органів сектору безпеки і оборони. Справа в тому, що зараз не прописано це конкретно, що треба робити щороку. І я підозрюю, що наслідком цього буде, що ніякого звітування реального не буде. Тому прошу підтримати свою поправку. Дякую.

В них викладена ієрархія документів оборонного планування. Стратегія воєнної безпеки, зокрема, є одним із документів довгострокового оборонного планування, який розробляється на підставі стратегії національної безпеки і регламентує вузькоспеціалізовану галузь саме оборони держави. Головним суб'єктом по розробці цієї стратегії є, безумовно, Міністерство оборони, вочевидь вона затверджується Радою національної безпеки та оборони після того, як пройде відповідні ревізії на рівні Кабінету Міністрів, який, зокрема, відповідає за ресурсне забезпечення сил оборони. Після того знову ж таки в тексті передбачена можливість проведення періодичних безпекових та оборонних оглядів. Ці огляди можуть відбуватися за відповідним встановленим графіком, або вони можуть відбуватися за відповідним рішенням Ради національної безпеки та оборони. Здійснює їх Кабінет Міністрів, проводить аудит та ревізію відповідного стану загроз та порядку взаємодії реакції на ці загрози… 30 секунд завершити. ВІННИК І.Ю. Дозвольте закінчити. В подальшому відповідна доповідь здійснюється Раді національної безпеки та оборони. В свою чергу Рада національної безпеки та оборони може прийняти рішення внести коригування в будь-яку стратегію довгострокового планування або в сферах національної безпеки, або в сфері оборони, яка регулюється, зокрема, стратегією воєнної безпеки. Адже по своїй суті воєнна безпека – це питання рівня захищеності нашої території. Дякуємо. Визначаємось по поправці 371. Це поправка народного депутата Левченка і його колег по "Свободі". Комітет її відхилив. Будь ласка, прошу визначатися. За-56 Поправка відхиляється. Народний депутат Лубінець

Лубінець Дмитро, мажоритарний виборчий округ № 60, Донеччина. Хотів би, наполягаю на 363 поправці. Абзац другий частини першої статті 27 після слів "інформаційної інфраструктури" доповнити словами "системи "системи охорони державної таємниці", яка так само є невід'ємною частиною національної безпеки, стратегії національної безпеки. Тому наполягаю на голосуванні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар секретаря комітету. Мова йде про категорію державної безпеки. Державною безпекою, зокрема, займається Служба безпеки України, про що чітко, за пропозицією комітету, зазначено в статті 19, яка регулює вичерпний функціонал Служби безпеки України. України здійснює, поряд з іншим, контррозвідувальний захист. Далі, в родовому відмінку згадано кого, чого, а саме, зокрема, і державної таємниці. Тому ми вважаємо, що питання огляду стану державної безпеки, воно абсолютно є частиною і змістом комплексного огляду сектору безпеки та оборони, та, безумовно, дуже важливе питання стану дотримання Закону дотримання Закону про державну таємницю, захисту державної таємниці. Воно враховано через визначення саме державної безпеки, яким займається і забезпечує яке Служба безпеки України. Тому ваша правка була відхилена, водночас саму ідеологію ми абсолютно підтримуємо. Ви завершили? 30 секунд, будь ласка. 11:03:52 ВІННИК І.Ю. Але вона врахована в інших частинах цього проекту. Дуже важливо, щоб він був цілісний і не дублював одні ті самі норми по декілька разів. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування правку 363, комітетом вона відхилена. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Рішення не прийняте. 367-а, Лубінець, будь ласка. Лубінець Дмитро, мажоритарний виборчий округ № 60, Донеччина. Я дуже дякую представнику комітету за фахове роз'яснення по поправці 363. моя поправка 367, абзац перший частини шостої статті 27 після слова "оглядів" доповнити словосполученням "розробляються звітні інформаційно-аналітичні матеріали і програмні документи, на основі яких". Так само хотів би сказати, що ця поправка просто доповнює і розширює дану норму і допомагає більш суттєво розширити даний законопроект. Дуже дякую.

так і інших оглядів нижчого рівня, вони є предметом розгляду Кабінету Міністрів. В подальшому Кабінету Міністрів їх подає на розгляд Ради національної безпеки та оборони. Рада національної безпеки та оборони може їх або затвердити своїм рішенням, або не затвердити. В подальшому будь-яке рішення Ради національної безпеки є предметом затвердження указом Президента. Чому це важливо? Тому що на підставі функціоналу і повноважень Ради національної безпеки тільки ті рішення, які були затверджені указом Президента, вони набувають обов'язковості до виконання виконавчою вертикаллю, відповідно буде якийсь причинно-наслідковий зв'язок між змістом чи зауваженнями відповідного огляду з наступними діями. Дії можуть полягати в корегуванні повноважень дій виконавчої влади, які регулюються підзаконними актами у відповідних сферах забезпечення національної безпеки та/або оборони або може полягати в тому, щоб на підставі… Або може полягати в тому, щоб на підставі пропозицій цих оглядів, які будуть розглянуті та затверджені Радою національної безпеки та оборони, прийняти відповідні рішення щодо корегування довгострокових документів оборонного планування. знову ж таки цілісність цього розділу не варто руйнувати. Вона гарно виписана і в контексті цього проекту, і в питаннях повноважень введених іншими законодавчими актами. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування правку 367, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

11:07:47 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". У моїй поправці йдеться мова про статтю 32, в якій прописано: національно-розвідувальна програма, яка є документом довгострокового планування. Власне, і в попередній поправці моїх колег 375-й мова йде про те, що в цій програмі можуть залучатися не тільки органи зовнішньої розвідки, але ми би… я підтримую, що і всіх розвідувальних органів України. Оскільки для всіх розвідувальних органів це має бути дороговказом ця програма. також хотів би отримати коментар від комітету, чому в моїй поправці було запропоновано в частині першій статті 32 закону України після слів "розвідувальної діяльності" доповнити словами "та проведення спеціальних операцій за кордоном" . Чому була відхилена дана поправка? Дайте, будь ласка, представник комітету коментар. Дякую вам. Будь ласка, пане Іване. 11:08:56 ВІННИК І.Ю. Національна розвідувальна програма є, дійсно, документом довгострокового планування. Вона розробляється на підставі стратегії національної безпеки, розробляється відповідним координаційним органом. У нас, згідно закону, координаційним органом в сферах національної безпеки та оборони є Рада національної безпеки та оборони, яка відповідно розробить цю програму, вона може бути затверджена Радою національної безпеки та оброни, введена в дію указом Президента України. Цей документ, очевидно, буде містити значну частину, яка буде засекречена на підставі Закону "Про державну таємницю", в цьому нічого дивного немає, це дуже сенситивні питання. Ради національної безпеки та оброни не є суб'єктом сектору безпеки та оборони, а є контролюючим та координаційним органом в цих напрямках, доручати розробляти такі сенситивні речі не є доречним. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, Євтушок? А, закінчити – 30 секунд. 11:10:20 ВІННИК І.Ю. Дійсно, колега пропонує ще відкоментувати правку 376 щодо змісту і форм спецоперацій за кордоном, такі речі не можуть бути предметом публічного аналізу і є частиною як Національної розвідувальної програми, так і функціоналу сил спеціальних операцій, які ми створили у складі Збройних Сил України в межах Міністерства оборони України. з великою повагою до цієї роботи колег ставлюся, але все ж таки тут треба враховувати зміст та сенситивність цих питань. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 376 народного депутата Сергія Євтушка. Комітет її відхилив. Але хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

381-а, Німченко. Включіть мікрофон, будь ласка. Так, Німченко. Шановний головуючий! Шановні колеги! Йдеться питання про те, що в статті 35 з якогось боку з'явилось… суб'єкт такий перевірки бюджету національного – Рада національної безпеки. Ви подивіться, згодою, за згодою Ради національної безпеки Кабінет Міністрів може подати бюджет до Верховної Ради. Ну вам не кажеться, що це переходить всі межі принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову? При чому тут Рада національної безпеки до бюджету, за який відповідає Кабінет Міністрів? Це перше. І друге. Тут хотілося б звернутися до анекдоту, коли не могли штурмувати Берлін, виходячи з того, що Брежнєв не поставив свою візу. тому я хотів би, щоб все-таки проголосували це питання. І ввели те, що Рада національної безпеки не має ніякого відношення диктувати условія державного бюджету Кабінету Міністрів. Дякую вам. Будь ласка, пане Іван. 11:13:02 ВІННИК І.Ю. Не до кінця зрозумів, на які керівні повноваження Брежнєва ви натякали під час штурму Берліну, який був здійснений під час Другої світової війни, але, менше з тим, хай буде так. Що стосується змісту вашої поправки 381, то ви пропонуєте, власне, викласти в новій редакції пункт 1 статті 35, що фінансування складових сектору безпеки і оборони здійснюється за рахунок і в межах коштів, визначених в Законі України про Державний бюджет на відповідний рік, а також інших незаборонених законодавством джерел. Дивно, що, насправді, ваша правка повністю дублює текст першого читання, поданий Президентом України. Я не можу зрозуміти взагалі, яка мета була подачі цієї правки. Але що стосується змісту вашого виступу щодо повноважень Ради національної безпеки та оборони, згідно чинного законодавства Рада національної безпеки та оборони приймає рішення, і в разі введення цих рішень указом Президента в дію такі рішення є обов'язковими для виконавчої гілки влади. Дякую вам. 30 секунд, будь ласка, пане Іван. виконавчої вертикалі України. І саме тому, напевно, рішення, яке є обов'язковим для виконавчої гілки влади, буде обов'язковим для Кабінету Міністрів, який в свою чергу розробляє згідно закону, Конституції Україні і Регламенту Верховної Ради проект бюджету на відповідний рік, затверджує його та вносить у Верховну Раду. Тому це абсолютно збалансоване положення, яке Президент України подав в тексті свого… Дякую дуже вам. Отже, народний депутат Німченко наполягає, щоб його правка, щоб його правка була врахована повністю. Хто підтримує пропозицію Німченка, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 383-я. Левченко. 11:15:22 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Отут, нарешті, знаєте, в цій частині законопроекту викривається та брехня, яку роками тиражують по українському телебаченню речники влади. Речники влади вже багато років

Я вважаю, що це абсолютно неприпустимо для воюючої яка має такого сусіда в лапках як Російська Федерація, агресора. І наполягаю на тому, що має бути зафіксовано 5 відсотків від ВВП саме на Збройні Сили України. Ця норма має бути написана… 11:16:37 ВІННИК І.Ю. Треба з великою повагою та шаною ставитися до всіх військових формувань і не тільки військових формувань, чиї співробітники або військовослужбовці здійснюють відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації. Та сама Національна гвардія, яка є військовим формування з правоохоронними функціями у складі Міністерства внутрішніх справ, має у своєму складі більше 200 загиблих під час… яких вбили російські військові, їхні найманці на території України, коли українська Національна гвардія здійснювала заходи по відсічі і стримуванні російської збройної агресії. Тому треба з шаною ставитися до дій, які вчиняють ці військові формування на захист кордонів нашої держави. Коли ви говорите про 2 відсотки на Збройні Сили України, це не зовсім коректно, тому що 2 відсотки України фінансують оборону держави, у складі цих 2 відсотків функціонує Міністерство оборони, в їх складі Збройні Сили України, в їх складі функціонує зокрема і Головне управління… …функціонує Головне управління розвідки. Водночас видатки на безпеку у тому числі скеровуються на утримання і забезпечення діяльності Національної гвардії, про яку я згадав щойно, мова йде про 10 мільярдів гривень щонайменше. Тому, безумовно, не зовсім коректно, по-перше, розділяти одні чи інші видатки в особливий період, тому що згідно Закону про сили оборони в особливий період військові формування, визначені керівником Генерального штабу, підпадають під… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 383. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 384-а. Не наполягає. 385-а. Лубінець, будь ласка. Дмитро, мажоритарний виборчий округ № 60, Донеччина. Моя поправка стосується того, що я зовсім пропоную вилучити частину другу статті 35. Чому? Рада національної безпеки і оборони України розглядає проект Закону "Про Державний бюджет України" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, та вносить відповідні пропозиції. по-перше, у нас все, що стосується бюджету - складання, розгляд, затвердження, звітування регулюються вже Бюджетним кодексом. Тому навіщо це прописувати окремо і дублювати ці положення. Це перше. І друге. Логіка, з якою я виходив про те, що законопроект про Державний бюджет України розглядає Верховна Рада України і вносить туди свої поправки. Як це може робити Рада національної безпеки і оборони України, ну, не зовсім зрозуміло. Пане Іван, будете коментувати цю правку? Ні, так? Я ставлю на голосування правку 385. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Будь ласка.

Ну, хотілося б все ж таки почути коментар представника комітету, бо по 385 поправці я все ж таки не просто наполягав на голосуванні своєї поправки, а хотів би зрозуміти просто логіку. Законопроект про Державний бюджет України розглядає Верховна Рада України. Як це може робити Рада національної безпеки і оборони України незрозуміло. Так само наступна моя правка 389, про яку я зараз кажу і на якій так само я наполягаю. Це стосується, я пропоную повністю вилучити частину третю статті 35, де Кабінет Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України проект Закону про Державний бюджет України, розроблений на плановий бюджетний період з урахуванням відповідного рішення Ради національної безпеки України. Вибачте, Кабінет Міністрів України вносить законопроект про Державний бюджет України, і розглядає потім Верховна Рада України. Це чітко прописано… 30 секунд, будь ласка. ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я хочу просто почути логіку, з якої ви виходили. Ви надаєте новому органу непритаманні повноваження, які чітко заборонені Бюджетним кодексом України. Як це може бути? Дякую. Шановний колега, Рада національної безпеки – орган не новий, він конституційний, про що є згадки і положення в Конституції України в декількох статтях. Є профільний Закон про Раду національної безпеки та оборони. Те саме стосується і Кабінету Міністрів, який знову ж таки як конституційний орган, так і орган, врегульований відповідним профільним законом та іншим законодавством, який регулює і центральний орган виконавчої влади, інші положення, які регулюють діяльність Кабінету Міністрів, зокрема, всередині. Що стосується права Верховної Ради, виключне право, приймати закон або вносити зміни в чинні закони України, ніхто не заперечує це право і не намагається втрутитися в це право. В пунктах статті 35, на які ви посилаєтеся мова іде виключно про проекти закону чи то про державний бюджет, і рішення, які приймаються. По відношенню до Верховної Ради вони не мають якийсь зобов'язуючий характер. Тому що Верховна Рада буде приймати фінальний текст Закону про Державний бюджет на відповідний рік. Для виконавчої гілки влади, так, це говорить законодавець, так, це… Дякую вам. Тільки нагадаю, що Кабінет Міністрів теж формує Верховна Рада України і наділяє повноваженнями Кабінет Міністрів, і ніхто інший в цій країні не може наділяти його іншими повноваженнями. Будь ласка, 30 секунд, завершуйте, пане Іван. Чинний Закон про Раду національної безпеки та оборони говорить, що рішення Ради національної безпеки та оборони, де за посадою, згідно Конституції, в тому числі входить голова Кабінету Міністрів, є обов'язковим до виконання, до виконання в контексті пропозицій проекту, проекту Закону про Державний бюджет. Кабінет Міністрів не приймає самостійних законодавчих актів, тільки постанови, що є підзаконний статус. Тому жодного розбалансування тут немає. Верховну Раду ніхто в повноваженнях не обмежує. А Рада Національної безпеки є конституційним, а не новим органом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 389. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує? Прошу голосувати.

Продовжуючи логіку, знаєте, я не оговорився, коли сказав "створюємо новий орган". Так, дійсно, орган цей вже існує, але коли у нього з'являться функції бюджетного процесу, то ми фактично створюємо новий орган. Я хотів би чітко знову ж таки почути, пане Іване, при всій моїй повазі до вас, але, якщо ми наділимо цей орган повноваженнями Верховної Ради розглядати бюджет, вносити поправки, якісь пропозиції, поясніть мені, будь ласка, як це може відбуватись, коли так само орган Рада національної безпеки і оборони прописана в Конституції, у неї є обмежені функції. Коли ви надаєте функції бюджетного процесу цьому ж органу, як це буде відбуватись, тобто Кабінет Міністрів, за вашою логікою, Кабінет Міністрів спочатку до Ради національної безпеки і оборони, а потім в Верховну Раду чи спочатку в Верховну Раду, потім до Національної безпеки і оборони? ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Незрозуміла просто логіка, як може в бюджетний процес, який чітко… Пане Іване, як може в бюджетний процес, який чітко виписаний в Бюджетному кодексі, є Кабінет Міністрів, є Верховна Рада. Все, крапка. Як туди може втрутитись, за вашою логікою, Рада національної безпеки і оборони? Це ж просто непритаманно і неможливо, і прямо суперечить Бюджетному кодексу України. Як ми можемо це зробити? 11:26:25 ВІННИК І.Ю. В нас є Конституція України, є стаття 17 Конституції України, яка говорить, що будь-який орган державної влади зобов'язаний діяти в межах та в спосіб, передбачений Конституцією України та законами України. У нас є Закон про Раду національної безпеки та оборони, чинний між іншим, в якому записано це повноваження, бажання чи небажання Ради національної безпеки втручатися в цей процес, а саме повноваження Ради національної безпеки та оборони давати висновки на проект про державний бюджет на відповідний рік частині того, що стосується сектору безпеки та оборони. Тут окремо хотів би нагадати, щоб не було ніяких подвійних тлумачень, Раду національної безпеки та оборони, згідно Конституції України, очолює Президент України, і це є колегіальним органом, який координує та контролює діяльність виконавчої гілки влади або сектору безпеки та оборони, в залежності від статусу ситуації в державі. в даному випадку ця норма є нормою дублювання чинного Закону про Раду національної безпеки та оборони, який був прийнятий у відповідності до Конституції України в цьому залі, між іншим, відповідні правки… Дякую. Я ставлю на голосування правку 428. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Наполягає. 392-а Німченко, 393-я Кишкар, все буде по-чесному, будь ласка.

Виходимо, по-перше, з того, що тут іде чистий дубляж і, по-друге, ніякого відношення до цього немає. Це просто іде статистика і статика стосовно органів, які хочуть підвести систему національної оборони. І тому я вважаю, що те, що ми зараз сьогодні плюндрували бюджетне законодавства у такий спосіб, що дали можливість РНБО вирішувати питання, це ганебне явище і воно аукнеться, і ми будемо цьому свідками. А тому я прошу поставити на голосування ту пропозицію, яка і стосувалась того, щоб не було подібної абракадабри в законопроекті. Будь ласка, прошу поставити на голосування поправку 392 народного депутата Німченка. Комітет її відхилив. Прошу визначитись. За-86 Поправка відхиляється. Наступна 393-я, будь ласка, народний депутат Кишкар, вам слово. Шановні колеги! Шановний доповідачу! Як би і нічого, і йдемо швидко, і наближаємося до результату, але є висновки Головного науково-експертного і є деякі правки суто формальні, суто лінгвістичні, які точно ви мусите, зачитавши з трибуни, підтвердити, що вони будуть враховані. логіки в законі такому основоположному, як нацбезпека, нічого далі не буде їхати. Тому дуже прошу вас врахувати ті зауваження, які Головне науково-експертне висловило, і врахувати його під час підготовки

Шановні колеги! Я хотів би, щоб всі однозначно розуміли мій статус зараз на трибуні. Я не доповідаю проект Закону про національну безпеку в другому читанні одноосібно в тій редакції, як мені вважається правильним. Я доповідаю рішення комітету. Я просто коментую рішення комітету як доповідач, який робив відповідну доповідь на комітеті. Я не можу приймати самостійних рішень, відповідно не можу пропонувати враховувати чи не враховувати окремі правки без рішення комітету. Тому, якщо в своїх виступах ви звертаєтесь до мене, будь ласка, звертайтесь до колегіального органу, яким є Комітет нацбезпеки та оброни, в якому всі рішення приймаються виключно у відповідності до Регламенту та комітетів Верховної Ради. Дякую. Дякую. Прошу визначатися по голосуванню цієї поправки. 393-я, прошу визначатись. Далі… 80 голосів "за", поправка відхиляється. І далі є низка поправок народного депутата Німченка, я буду їх по черзі називати і давати слово пану Німченку. 394-а, будь ласка. Народний депутат Німченко, "Опозиційний блок". Шановні колеги, це стосується вже "Перехідних положень", що у футболі називається фінал. Подивіться, що ж пропонується у "Перехідних положеннях" і чому не погоджуються з запропонованою поправкою моєю. Тут, по суті, виводиться в норму права статус Збройних Сил і їх керівника. Чи є це ділом "Перехідних положень"? Звичайно, що ні. Друге. А де ж інші правоохоронні органи? Де Служба безпеки? Де надзвичайні ситуації служба? Ми тут не бачимо. Тому односторонній, однобокий підхід приведе лише до того, що ми, дійсно, сформуємо поліцейську мілітарну державу. Спасибі. Прошу проголосувати пропозицію про виключення цих положень. Прошу визначатися по 394 поправці народного депутата Німченка, комітет її відхилив. Прошу визначатися. За-66 Поправка відхиляється. Наступна – 396-а. Євтушок, будь ласка. І потім знову Німченко. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, лишається десь близько 30 поправок. Я хочу сказати, що в принципі фракція "Батьківщина" готова підтримати даний законопроект, проте в силу якихось певних обставин колегами народними депутатами були поставлені певні правки і не проголосовані протягом цих двох днів, коли ми працюємо над цим документом. представника комітету повернутися до тих правок, оскільки серед переліку тих правок є правки, які за моїм авторством, і проголосувати їх уже 226. А у поправці 396 мова йде про "Прикінцеві положення", частину "Прикінцевих положень" та "Перехідних положень" я просив добавити новим абзацом: "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі ("Відомості Верховної Ради України"

91 голос "за", поправка відхиляється. Не одна, а один. Будь ласка,

де ми викладаємо в такій редакцій, як: Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. Вже буквально через півгодини ми будемо голосувати за цей важливий закон, і ми бачимо які непрості баталії відбуваються зараз в залі, оскільки інтереси різних центрів впливу, різних відомств, олігархічних груп так само тут представлені. Ми бачимо наскільки немає бажання чи політичної волі включити в цей закон, зокрема, і реформу Служби безпеки України. Також ми бачимо наскільки є спроби в цьому законі також створити єдину базу абонентів-споживачів газу для того, щоби нарешті припинити розкрадання і на субсидіях, і на доставці газу для населення для тих підприємств, в яких немає лічильників. Тому ідеально було б ухвалити, зокрема, із цими правками для того, щоб покласти край енергетичній корупції. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте? Ні. Вас влаштовує. Пані Гопко, яка є автором поправки 397, просто акцентувала увагу на своїх позиціях щодо цього законопроекту, але не наполягає на голосуванні за поправку, яка була врахована редакційно. Наступна 398-а. Світлана Заліщук. Не наполягає. Дякую. 399-а. Німченко. Наполягає. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, про що йде мова? Я хочу вас інформувати про ті нюанси, які тут сьогодні вспливають стосовно Служби безпеки України. Подивіться в "Перехідних положеннях" що ж там пропонується. По суті виводять із статті 17 Конституції України. Стаття 17 покладає на Службу безпеки як правоохоронну систему захищати в тому числі економічну безпеку. Ще раз повторюю, кому це вигідно, і хто за цим стоїть примірно зрозуміло. Я розумію грантоїдів, які виконують доручення Госдепу і тим більше там, де йдуть звуки з НАТО. Але я хотів би, щоб подивилися через призму національних інтересів, тому що Служба безпеки – це є служба внутрішня і зовнішня, і виконати цю функцію може Служба безпеки України. Спасибі. Прошу поставити питання, щоб… Прошу визначатися по поправці 399 народного депутата Німченка. Комітет її відхилив. За-65 Поправка відхиляється. Наступні поправки. 400-а і наступні. Це пані Заліщук. Будь ласка, мікрофон їй увімкніть. Шановні колеги, пані головуюча, я буду наполягати на підтримці наступних чотирьох поправок, які, на жаль, відхилив комітет. Що в цьому законі є важливе? Перше. Це реальний інструмент парламенту контролювати сектор безпеки та оборони. Друге. Це зміни до законодавства, аби гроші, які ми витрачаємо на Міністерство оборони, були прозорими. І третє. Це забрати у СБУ можливість, вибачте, кошмарити бізнес, забрати можливість розслідувати корупційні та економічні злочини. Якщо ми хочемо, щоб цей закон не був декларативний, ми повинні ухвалити ці наступні чотири поправки! Саме це дозволить вам вийти до людей і сказати: "В СБУ більше немає можливості приходити до вас і забирати у вас ваші сервери, ваші гроші, ваші активи і так далі". Інакше ми повинні будемо чекати наступних півроку, рік, аби ухвалювати спеціальні закони, які дозволять нам тільки тоді прибрати в СБУ ці функції! Тому прошу, підтримайте цю поправку. Дякую. 400 поправка. Пані Світлана, ви будете по всім брати слово, да? Добре. Будь ласка, секретар комітету, у вас є коментар? Немає коментаря. Я прошу визначатися по 400 поправці народного депутата Заліщук. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.

стосується такого. Справді, в тілі самого Закону про нацбезпеку ми говоримо, там немає згадування про те, що СБУ буде розслідувати корупційні злочини. Але давайте будемо відвертими. Ми не вносимо жодних змін в реальний сам закон про сили безпеки України. Це означає, що допоки ми не розробимо спеціальний закон, у них буде так само зберігатися можливість втручатися в бізнес, в справи бізнесу. Тобто ми даємо можливість на відкуп Президентові України чекати наступні півроку, рік, можливо, ще інший невизначений час, коли з'являться ці зміни. Колеги, сьогодні в силах безпеки України знаходиться 31 тисяча людей. Порівняйте, будь ласка, у Великобританії в силах безпеки працює 11 тисяч людей на 65-мільйонну країну! Навіщо стільки людей?! Кошмарити бізнес? Томупрошу підтримати поправку. Прошу визначитися по 401 поправці. Комітет її відхилив. 107 голосів за. Поправка відхиляється. Зараз ми ідемо, тут блок Світлани Заліщук, і потім вам слово. Наступна 402 поправка. Світлана Заліщук, будь ласка. Дякую. Хочу наголосити, що функції щодо розслідування економічних та корупційних злочинів – це пережитки КДБ, і ви прекрасно про це знаєте. І це непритаманна функція для сил безпеки України. Ми вже створили належні антикорупційні органи, які спроможні і повинні насправді розслідувати ці злочини. Тому я пропоную вже на рівні цього закону сьогодні внести і прибрати можливість в СБУ розслідувати економічні та корупційні злочини. Прошу голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по 402 поправці.

Не наполягає. 404-а. Не наполягає. Будь ласка, мікрофон народному депутату Ляшку і потім ви, пані Ганна. Будь ласка, пане Ляшко. По якій поправці у вас? Я по закону. Коли я чую виступи, які розказують, що нам не треба сильна спецслужба, що треба забрати від неї повноваження, демілітаризувати, щоб зняли пагони, склали зброю, перетворились на якійсь сервісний центр, я хочу повернути вас до реального життя. Ми живемо в країні, частина території якої окупована, і Служба безпеки України відіграє надзвичайну роль у тому, щоб захищати українську державність. У нас у містах вбивають людей, підривають міни, здійснюють замахи, а ви мені хочете перетворити спецслужбу в куховарок, які будуть білими ручками робити свої важливі справи. Я вимагаю від Служби безпеки діяти надзвичайно жорстко по відношенню до тих, хто зазіхає на життя українців, на національну безпеку, і захищати усіма можливими методами життя і здоров'я українців, і національну безпеку. Нам треба сильні спецслужби… Це була 411 поправка народного депутата Чижмаря. Я повернусь до вас. Там ще Гопко поправки є і ваші. Да, да, ми… я повернусь, зараз. Радикальна партія не наполягає на голосуванні на цій поправці, але вона просто зробила свою заяву щодо закону. Зараз поправка 405. Будь ласка, пані Гопко, це блок Доброго дня, шановні колеги! Очевидно, тут всі патріоти хочуть бачити Службу безпеки України сильною. Хочуть бачити як СБУ займається такими людьми, як Бабаков, як багато інших, які шкодять і підривають всередині економіку України. цим має займатися СБУ. І саме цей Закон про національну безпеку, він і на те, щоб покращити діяльність СБУ. Бо я поважаю багатьох офіцерів, які, справді, протидіють розвідувально-підривній діяльності проти України, які борються з терористами. Але є ті корупціонери, яким навіть і іншим працівникам СБУ, офіцерам соромно, що є ті, які продовжують тиснути на бізнес. Тому моя правка 405 для того, щоб СБУ зробити ще сильнішою, для того, щоб позбавити СБУ невластивих функцій, саме внести зміни в "Прикінцевих та перехідних положеннях" і вилучити слово "економічного" та слова "корупції" та "організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій", і дати старт реформі СБУ. Дякую. Прошу підтримати.

Саме таким чином в статті 19 ми намагалися та й, власне, виписали функціонал Служби безпеки України, який здійснюється з неухильним дотриманням прав та свобод людини і громадянина, що є: протидія розвідувальній підривній діяльності проти України, боротьба з тероризмом, ну і, власне, контррозвідувальний захист. І далі ми перелічуємо кого, чого. це родовий відмінок, це є така словозмінна мовна категорія, притаманна відмінкам… іменникам, перепрошую. І далі ми перелічуємо що: суверенітет, конституційний лад, територіальна цілісність України, оборонний і науково-технічний потенціал, кібербезпека, економічна, інформаційна безпека держави, підкреслюю,

"Прикінцевими і перехідними положеннями", але це виглядало б дещо дивно, якщо б ми Законом про нацбезпеку прикінцевою і перехідною частиною переписували чинний Закон про СБУ. Тому максимум що ми зробили, ми змінили статус. Сьогодні Служба безпеки України за умови, якщо цей закон буде прийнятий і втратить статус державного правоохоронного спеціального органу, буде називатися "державним спеціальним органом з правоохоронними функціями". В цьому є велика відмінність. Тому що вони будуть… Дякую вам. Ставлю на голосування правку 405 народного депутата Гопко. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Доброго дня, шановні колеги. Це логічне продовження попередньої поправки, оскільки СБУ не має втручатися в бізнес і знущатися з чесних інвесторів. Я знаю закиди деяких колег, що, мовляв, позбавлення СБУ невластивих функцій завадить прийняти закон є абсурдним. Навпаки, воно посилить цей закон і дасть чіткий напрям для нового законопроекту про СБУ, який має бути внесений впродовж півроку. 2014 рік, коли почалася російська агресія проти України, чим займалося СБУ? Багато офіцерів були демотивовані, тому що відділ "К" як ерозія, який насправді викликав питання в чесних офіцерів. А звідки у працівників відділу "К" дорогі автівки, дорогі будинки і багато іншого? Тому ми і надалі будемо бачити, як буде руйнуватись Служба безпеки України, не працюючи на державу, якщо цей відділ "К" не буде позбавлено. Тому, власне, ми якраз і говоримо, що ми започатковуємо реформу, і ті непритаманні, невластиві функції, які й призводили до державних зрад офіцерами СБУ, мають бути нарешті завершені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пане Іван. Дійсно, в продовження попереднього виступу законом встановлюється термін шість місяців для того, щоб був розроблений відповідний новий законопроект про функціонал СБУ, про деталі його реалізації саме в контексті Закону про національну безпеку, який є своєрідною конституцією в сфері безпеки та оборони, конституцією в даному випадку, який буде керувати, інші закони України, які будуть профільні відомства, вповноважувати належними функціями. Тому, я сподіваюся, що впродовж шести місяців це буде зроблено, це повноваження записано Кабінету Міністрів, який як виконавчий орган влади має право законодавчої ініціативи, і Служба безпеки України, розробивши відповідний профільний проект, може його внести в Верховну Раду через Кабінет Міністрів. якщо цього не буде зроблено, Верховна Рада має всі належні, вичерпні конституційні повноваження зареєструвати депутатський проект або розробити на комітеті комітетський проект, запропонувати його Кабінету Міністрів, наприклад, внести чи запропонувати Президенту України його внести, а в гіршому випадку самостійно розробити, підписати головами фракцій і впровадити новий режим. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 406 народного депутата Гопко. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Доброго дня, шановні колеги! Тут деякі представники парламенту питаються, в якому посольстві мені написали виступи. б хотіла, щоб цей лідер фракції ознайомився з тим, що пропонують узгоджену версію з посольствами, з НАТО, з ЄС і США, де уже дійшли певного компромісу, залишити, як є, і не чіпати, розуміючи, що ціна питання – взагалі закон не буде ухвалено. Мої поправки як народного депутата, обраного народом України, ідуть дальше тих рекомендацій, узгоджених з посольствами. І тому, власне, мене дивує, чому дехто виступає проти реформи СБУ. Можливо, в СБУ є якісь факти на цю людину, яка заважає. Тому я виступаю від імені народу України, який втомився від тих переслідувань відділу "К", який займається, особливо чесні чесні бізнесмени. І на даному етапі я прошу зал підтримати, і дати старт реформі СБУ, разом із ухваленням цього важливого закону, незважаючи на те, що позиція наших західних партнерів досягнула певного компромісу, щоб не завалити весь закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пан Іван. Я вірю, що всі депутати в цій залі були обрані народом України, ніяк не в інший спосіб. Що стосується функціоналу, а саме нового фунціоналу, нового визначення Державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служба безпеки України буде виключно опікуватися частиною Кримінального кодексу, спеціальною частиною, де визначені статті про національну безпеку України. Мова йде про статті, починаючи від 109 до 114 прим один, якщо не помиляюся. Окрім того, враховуючи, що орган буде спеціальний із правоохоронною функцією, реєстрація будь-якого кримінального провадження буде можливою, виключно за відповідним рапортом оперативника по злочину, який буде встановлено в порядку оперативно-розшукової діяльності. Хочу нагадати, що знову ж таки, спільно з нашими західними партнерами, ми розробити рекомендацію, яка зараз імплементована в текст у вигляді правки щодо створення спеціального наглядового комітету за розвідувальними правоохоронними спеціальними органами, які здійснюють оперативно-розшукові, розвідувальні правоохоронні заходи, які передбачають втручання… …які передбачають гласне чи негласне втручання в основоположні права та свободи людини. Якщо таке втручання у випадку зловживання економічними повноваженнями в контексті державної безпеки, в контексті національної безпеки чи в диспозиції статті "Державна зрада" чи фінансування тероризму будуть реалізовуватися Службою безпеки України, у цього злочину зареєстроване відповідне впровадження, буде відповідне прізвище, це буде злочин, поданий за рапортом відповідного оперативника. І якщо цей рапорт на підставі скарги… Ставлю на голосування правку 409. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Комітет її відхилив.

Доброго дня, шановні колеги. Ця поправка в розвиток всіх попередніх спрямована на вилучення Закону про СБУ невластивих для спецслужб завдань. СБУ має займатись національною безпекою, боротьбою з тероризмом, протидії державі-агресору. Натомість значні її сили і державні кошти відволікаються на невластиву діяльність, до того ж корупціогенну. Тому я ще раз хотіла б закликати зал спробувати з ухваленням Закону про національну безпеку, який дуже важливий, забрати у Служби безпеки України невластиві функції. І не слухати псевдоагрументів про те, що буде це окремо зроблено впродовж півроку. Насправді, президентська і парламентські виборчі кампанії стартували, тому я важко уявляю, що можна буде цей закон ухвалити. Після останніх призначень, зокрема, пана Литвина на посаду посла України у Вірменії взагалі у мене складається відчуття, що країна рухається в протилежному напрямку. Тому сильна Служба безпеки України – це протидія реваншу в 2019 році, щоб не сталося як, в 2014. Дякую. 11:54:59 ВІННИК І.Ю. Я дозволю собі закінчити попередній виступ, тому що цілісно, щоб зрозуміти, в чому суть новел, які пропонуються в цьому законопроекті, мені треба це зробити.

дійсно, здійснювались обшуки і тиск на компанії ІТ-бізнесу і, власне, інших сфер інформаційної, медійної сфери тощо. Такі компанії або суб'єкти, або громадяни зможуть подати Верховної Ради. Комітет Верховної Ради, який буде керуватися окремим законом, який пропонується прийняти впродовж шести місяців, запросить керівника або підрозділу, або органу в цілому доповісти по цій ситуації. з приводу, що фінансування, припустимо, тероризму, дійсно, мала підставу бути, або насправді це був вигаданий аргумент відповідного оперативника, який за своїм рапортом людині, яка має доступ до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, внести… Це буде можливістю ставити про… говорити про політичну відповідальність або керівника органу в цілому. Адже хочу нагадати, що згідно Конституції України керівник Служби безпеки України призначається саме Верховною Радою за поданням Президента, або радити прийняти відповідне кадрове рішення керівнику служби В будь-якому випадку рішення, підготовлені комітетом будуть заслухані парламентом, і парламент у порядку парламентського контролю зможе прийняти своє відповідальне рішення, керуючись Конституцією та роз'ясненнями щодо парламентського контролю… Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку 408. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. Комітет її відхилив.

Шановні колеги, ця поправка спрямована на позбавлення СБУ права займатися так званою боротьбою з корупцією і організованою злочинністю. Власне, ми й пропонуємо вилучити слова "боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю" в пункті 11 частини першої статті 25. Ця діяльність дуже далека, оця так звана боротьба з корупцією, від захисту національної безпеки. Не може бути такого, що одні працівники СБУ ризикують життя і реально протидіють російській загрозі, і ми знаємо таких, і ми пишаємося, що вони є в СБУ. А інші просто наживають незаконні статки шантажем, знущанням з підприємців. Я розумію, що ми це не змінимо за один день, але ми маємо почати цей процес. Після Помаранчевої революції було дуже багато обіцянок. Після Революції Гідності ті самі люди, які змарнували шанс Помаранчевої революції, привели до влади Януковича, а потім і зараз в залі саботують реформу СБУ, чекаючи, що буде черговий реванш? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іване. Жодним чином не намагаючись захисти функціонал боротьби з корупцією, хочу вас повідомити, що на комітеті під час розгляду вичерпного переліку функцій СБУ ми запросили інформацію з приводу наявних проваджень по корупційних злочинах, які веде Служба безпеки України. Ну, ми, власне, отримали інформацію, що жодного нема. Нема підстав не вірити цій інформації. Вони стверджують, що дійсно, якщо корупційні злочини виявляються під час проведення оперативно-розшукових заходів – відповідні інформації, дані особи фіксуються, іноді затримуються, в подальшому це провадження передається в наші високоповажні монопольно уповноважені антикорупційні органи. Досить цікава статистика, знову ж таки, була надана, що з 13 проваджень по суддях, які зараз знаходяться в Національного антикорупційного бюро, 11 були зафіксовані

І.Ю. ...але це жодним чином не аргументує бажання у комітету залишити питання розслідування корупції в СБУ, адже такого зовсім немає в нас. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 409. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Комітет її відхилив. За-105 Рішення не прийнято. 410-а. Наполягає Німченко. Колеги, це буде заключна до перерви поправка. Будь ласка, Німченко. Шановні колеги, ну, по-перше, я хотів би тут трошки уточнити і просив би депутатів, які так рьяно, доводячи себе, я не знаю, до чого, до екстазу, мабуть,

Хто був розстріляний 12 березня 16-го року при боротьбі якраз з економічними злочинами на блокпосту? Ви цього не знаєте? То я хочу вам сказати і по цифрах, голові зовнішнього відомства повинно бути це відомо, що втрати Служби безпеки України на сьогоднішній день по відношенню до особового складу більші, чим в Збройних Силах.

Пане Німченко! 412-а. Наполягаєте, так. Тоді ми почнемо з вашої правки після обіду. Отже, колеги, увага! Зараз згідно Регламенту я маю оголосити перерву на 30 хвилин. Я прошу доповідача і керівництво комітету проаналізувати хід розгляду усіх правок. По тих правках, по яких є необхідність повернутися, щоб закон був цілісний, я вас прошу назвати перед голосуванням за закон. У нас залишилося 17 правок, це буквально 5-7 хвилин.

я прошу усіх о 12:30 максимально прийти в зал, тому що незадовго після завершення перерви ми перейдемо до голосування за Закон про національну безпеку і оборону. Дякую. Зараз я оголошую перерву до 12:30.

Я сподіваюсь, ми їх пройдемо ефективно. Хочу нагадати всім народним депутатам, що відразу після завершення розгляду проекту Закону про національну безпеку України я запропоную включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду і проект Закону про внесення змін про судоустрій і статус суддів (7441). Без тих двох законів ми не зможемо запустити антикорупційний суд. Тому у мене велике до всіх прохання бути в залі. Бо відразу після питання національної безпеки і оборони ми переходимо до двох законів, які нам важливі для запуску антикорупційного суду. Я вимагаю повної концентрації і уваги під час розгляду цих питань. Я сподіваюсь на таку саму підтримку як Закон про Вищий антикорупційний суд, ми підтримаємо і ці закони. Отже, ми продовжуємо нашу роботу. І я запрошую до слова автора правки 411 Юрія Чижмаря. Будь ласка, пане Юрій. Шановний головуючий, шановні колеги! У нас є процедура введення військового стану, але нечітко розписана процедура припинення військового стану. Тому я пропоную, що, у разі, якщо воєнний стан на всій території країни або окремих її частинах вводиться на термін більше, ніж один рік, то Президент зобов'язаний щотримісяці давати звіт у Верховній Раді щодо виконання заходів військового стану. І по результатам цього звіту Верховна Рада може достроково припинити військовий стан. Таким чином, ми усунемо можливість мати безстроковий військовий стан, який в принципі може бути за тих чи інших обставин. Дякую. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування правку 411 народного депутата Юрія Чижмаря. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати, будь ласка. За-47 Рішення не прийнято. Колеги, я нагадую, я бачу, в залі недостатня концентрація. Орієнтовно вже хвилин за 10 ми вийдемо на голосування

А, по 419-й наполягає Папієв. Дайте, включіть мікрофон народному депутату Папієву. 12:36:26 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги, у мене прохання до конструктивної частини народних депутатів залу. Дивіться, ми маємо дотримуватись Регламенту Верховної Ради України. І відповідно до 116 статті Регламенту ми можемо вносити правки тільки до тих статей, які були у тілі закону, який було прийнято на першому читанні. Тому у мене дуже велике прохання, хоча ця частина важлива дуже, але у нас сьогодні є у розгляді законопроект 6391, тому мені хотілось би, щоб кожний народний депутат України мав змогу предметно предметно обговорити це важливе питання, внести свої поправки, і саме тому я наполягаю на тому, щоб 419 поправка була поставлена на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іване, будь ласка, поясніть. Це важлива правка, яка стосується економічної безпеки держави і енергетичної безпеки зокрема, яка є частиною економічної безпеки. Проблема полягає у тому, що НАК "Нафтогаз України" досі не має єдиної бази абонентів-споживачів природного газу, ця інформація закрита на рівні облгазів, які переважно знаходяться у приватній власності. Свідомо ця інформація не передається в НАК "Нафтогаз України". Для чого це робиться? Для того, щоб створювати фіктивну інформацію з приводу спожитого газу, викривляти реальний баланс між газом спожитим приватними господарства та комерційними структурами. Я погоджуюсь з вами щодо питань Регламенту. Але, якщо є бажання врегулювати ці питання вже сьогодні, хочу нагадати, що в порядку денному стоїть законопроект 6391 прим.1, який пропонує відповідні положення щодо створення єдиної бази споживачів газу і зобов'язання її створити Кабінетом Міністрів та компаніями, які мають відповідні повноваження на транспортування (постачання) газу, тобто фактично облгазами.

Це дозволить у разі його прийняття закрити корупційну годівницю вартістю на десятки мільярдів гривень, це гроші, які втрачає сьогодні НАК "Нафтогаз України", який є державним органом у зв'язку із зловживаннями на рівні облгазів. Дякую. Дякую вам. Я розумію, на підтвердження, так? Отже, колеги, зараз буде ставитись на підтвердження 419 правка. Комітет її підтримав. І комітет просить, щоб зал її теж підтримав. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Колеги, я прошу усіх займати робочі місця. Отже, я ставлю на підтвердження поправку 419. Комітет її підтримав і просить зал її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я пропоную додати… викласти нову редакцію в "Перехідних і прикінцевих положеннях" в пункті 8. Чого стосується моя поправка. Вона стосується того, що стаття 7 законопроекту закріплює повноваження Кабінету Міністрів. Але в той же час ці повноваження Кабінету Міністрів у сфері безпеки і оборони не передбачені у базовому Законі "Про Кабінет Міністрів України". І саме тому, щоб виправити цю прогалину, і подана мною поправка, яка надає відповідні повноваження Кабінету Міністрів, який здійснює заходи у сфері національної безпеки і оборони. Прошу підтримати поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прокоментуйте, будь ласка, пане Іван.

Ми вводимо окремі важливі регулятивні положення в статті 19, де визначаємо як статус, так і функціонал Служби безпеки України, ми його належним чином обмежуємо та робимо максимально його однозначним для всіх… для розуміння всіх колег, які будуть підтримувати або не В "Прикінцевих і перехідних", головне, ми уточнили статус, новий статус, який з'являється внаслідок прийняття Закону про національну безпеку, і є положення про необхідність впродовж шести місяців Кабінету Міністрів спільно зі Службою безпеки України розробити відповідне регулювання діяльності Служби безпеки України в межах тих повноважень, які будуть закріплені Законом про національну безпеку. Я говорив про те, що, якщо це зроблено не буде, парламент як суб'єкти права законодавчої ініціативи, народні депутати, мають право внести відповідні проекти. Можливо, це буде зроблено Президентом, можливо, Кабінетом Міністрів окремо без Служби безпеки України. Але впродовж 6 місяців це питання обов'язково має бути врегульовано. Це законодавство, яке ми з вами приймаємо. Якщо воно не буде виконуватися, це в тому числі буде наша відповідальність політична та інша. Тому давайте відповідально ставитися до своєї роботи. І саме в цьому контексті розглядати ці правки і приймати цілісний проект про національну безпеку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я ставлю на голосування правку 418. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. на мою думку, вона є дуже важлива і в ній йдеться про Національну гвардію України. І я запропонував викласти редакцію наступного тексту: "Із введенням воєнного стану Національна гвардія України приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах

У нас є 279 правка, яка була врахована комітетом, не підтверджена в сесійній залі, ми будемо до неї повертатися. В тексті проекту в статті 18, в статті, яка називається "Міністерство внутрішніх справ", в пункті 2 описано регулювання Національної гвардії, її повноваження та обов'язки під час введення правого режиму воєнного стану, щодо підпорядкування, керівництва, командування та військового Тому, коли ми фінально затвердимо зміст саме тіла законопроекту, в частині… пункту 2 статті 18 ми дзеркальні зміни можемо внести в "Прикінцеві і перехідні положення". До того часу ми відхилили цю правку, тому що вона не кореспондувалася з тими регулюваннями, які ми домовилися на комітеті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Сергій, по цій проблематиці комітет випрацював формулу, яка є коректною і опирається на Закон про введення воєнного статну і Закон про Національну гвардію, щоб було максимально коректно. І тому, звичайно, цю правку, можливо, не підтримають. Але проблема, яку ви підняли, є важливою, і вона була вкорегована перед голосуванням за закон. Зараз я ставлю на голосування правку 416. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийняте. 420-а. Не наполягає. 421-а. Сергій Висоцький. 421-а. Дякую. Я не буду наполягати на правці і на голосуванні, але я хочу скористатися можливістю для того, щоб пояснити, що зараз, після 10 років, з 2008-го ми проходимо один і той самий рубікон. Одного разу Україна за внутрішніх політичних конфліктів, з-за того, що в кожного були свої амбіції, 10 років назад провалила екзамен на зближення з НАТО. Потім була війна, російська агресія, і потім ми не змогли захиститися, ніяк не захистилися, розумієте, тільки Збройні Сили України нам допомогли. Тому зараз потрібно відставити всі амбіції, відставити всі внутрішньополітичні конфлікти, це текст закону, який зараз проголошує пан Вінник, він повністю погоджений з НАТО, з США, з іншими стратегічними партнерами. Сьогодні пан Вершбоу вже заявив про те, що Україні потрібно надати статус партнера НАТО. Не зривайте, будь ласка, нашу інтеграцію в НАТО, проголосуйте за цей законопроект.

Доброго дня, шановні колеги! Ми пропонуємо в "Прикінцевих та перехідних положеннях" додати новий абзац: "у шестимісячний термін з дати набуття чинності цим законом покласти на визначений Кабміном центральний орган виконавчої влади повноваження з забезпечення формування та реалізація державної оборонно-промислової політики". Чому це важливо? В Україні склалася кричуща ситуація, коли жоден орган виконавчої влади не відповідає за формування і реалізацію оборонно-промислової політики. І це у державі, яка воює. Не можуть цим займатися якісь концерни і інші комерційні структури, уряд має або покласти ці функції на одне з існуючих міністерств: Міноборони, Мінекономіки, або створити новий орган виконавчої влади з цією метою, тому прошу підтримати цю поправку. І нагадую, що ми маємо багато стратегічних підприємств, які мають приватну форму власності, володіючи при цьому унікальними технологіями, які мають виняткове значення для нашої безпеки і оборони. Кричущою є ситуація з "Мотор Січчю", яка домовляється про передачу унікальних технологій стратегічним союзникам Москви. І це вимагає окремого розгляду з цієї конкретно ситуації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування поправку 424 народного депутата Гопко. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийняте. Колеги, хочу вам наголосити, що до завершення розгляду Закону про національну безпеку залишилось кілька хвилин, всього п'ять правок. Тому я звертаюсь до всіх голів фракцій, запросити народних депутатів в зал. Через 5-7 хвилин ми перейдемо до прийняття рішення. Це найважливіший закон цього тижня. Закон, який нам важливо прийняти до саміту НАТО. Я дякую всім народним депутатам за дуже грунтовну і жваву дискусію, але ми підходимо до завершення розгляду. Представник комітету Іван Вінник перед завершенням наголосить на тому, які з правок необхідно повернутись для того, щоб ми змогли збалансований прийняти закон. запросити всіх депутатів в зал і приготуватись до голосування. 424-а. Не наполягає. 425-а. Гопко. Шановні колеги, ця поправка спрямована на зменшення корупції в публічних закупівлях в галузі оборони і передбачає внесення урядом законопроектів, які дозволять поширити публічні закупівлі на звичайні озброєння, переглянути державне оборонне замовлення і перелік техніки, що містить відомості, які становлять держтаємницю. Комітет вочевидь вважає уряд якоюсь ворожою структурою, якій не можна такого доручати. Мабуть, чиїсь корупційні схеми стануть неможливими. З яких причин відхилена ця вкрай важлива поправка? Прошу підтримати і пояснити, чому ця поправка відхилена. Також, колеги, всі закиди до тих, хто вимагає вдосконалити закон, зокрема із стартом реформи СБУ, забравши невластиві функції, що ми зриваємо голосування, є не справедливими. Ми хочемо ухвалити важливий закон і ухвалити його в кращому вигляді навіть, чим ви погодили з міжнародними партнерами, які пішли на цей компроміс ради того, щоб щоб закон був, а не для того, щоб його провалити. Прошу пояснити, чому ця правка була відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування правку 425, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Прошу усіх заходити в зал, колеги, прошу голів фракцій запросити усіх в зал. 12:50:50 За-128 Рішення не прийнято. 426-а. Не наполягає. 427-а. Не наполягає. 428-а. Наполягає. І це буде заключна правка, прошу, Ганна Гопко. Включіть мікрофон. 12:51:06 ГОПКО Г.М. Шановні колеги, наближається момент, коли ми можемо ухвалити достатньо потужний закон, Закон про національну безпеку, який може включати також і старт реформи СБУ, забравши невластиві функції. Моя остання правка стосується того, що Закон "Про державну таємницю" потребує змін. І тому дуже важливо, щоб ми внесли зміни про державну таємницю і подання цих змін Президентові України на внесення на розгляд Верховної Ради. Прошу всіх колег підтримати цей важливий законопроект, незважаючи на те, що в залі ми не бачимо політичної волі реформувати Службу безпеки України, незважаючи на те, що ми не бачимо волі проголосувати за поправку встановлення єдиної бази абонентів споживачів газу, що унеможливить крадіжку субсидій, крадіжку різниці між ціною на газ для населення і ціною для підприємств, ціною на коштах, які держава виділяє на установлення лічильників і газу, який виділяють домогосподарствам без лічильників. Ми бачимо, скільки Фірташ заборгував державі Україна. І тому вимагаємо, щоб ця теж поправка була. Дякую. Прошу підтримати закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування правку 428. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. За-127 Рішення не прийнято. І 429-а. Не наполягає автор. Таким чином, шановні колеги, ми завершили розгляд проекту Закону про національну безпеку. представник комітету Іван Вінник назве ті правки, які узгоджені з нашими партнерами з НАТО, щоб закон відповідав нашому напрямку до вступу в НАТО і адаптації українських Збройних Сил до стандартів НАТО. Я запропоную до них повернутися і їх підтвердити, а потім ми переходимо до прийняття закону. Отже, через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення, до прийняття закону. представнику Комітету з питань безпеки і оборони Івану Віннику, будь ласка, і прошу усіх заходити в зал. 12:53:25 ВІННИК І.Ю. Шановні колеги, за дорученням спікера Верховної Ради Парубія Андрія Володимировича зачитую п'ять правок, які під час обговорення не знайшли відповідної підтримки в залі, але ця підтримка має бути зараз в зв'язку з тим, що необхідно впорядкувати у відповідності до стандартів, погоджених з нашими західними партнерами. Правка 106, народний депутат Вінник. Доповнити статтю 4 новою частиною третьою такого змісту (у зв'язку із тим змінити подальшу нумерацію частин статі 4 законопроекту): "Прозорість передбачає повне розкриття фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки та оборони з метою забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів з урахуванням вимог Закону "Про державну таємницю". Ця правка, між іншим, буде потребувати техніко-юридичних змін, тому що там змінена нумерація. Правка 115. Правка 115, я її зачитаю повністю, це важливо для стенограми. Абзац перший... Народний депутат Вінник. Абзац перший частини другої статті 6 викласти в новій редакції: "Верховна Рада України відповідно до статті 89 Конституції України створює комітети Верховної Ради України, до повноважень яких належить, зокрема, забезпечення контролю за діяльністю органів сектору безпеки і оборони". Далі. Правка 248. 248. Ця правка була випадково відхилена комітетом, але вона потребує врегулювання, тому що її виключення погоджено в листі, який ми отримали від наших західних партнерів, вона стосується Ставки Верховного Головнокомандувача. Я її зачитаю, тому що робоча... Ну, просто мене попросили читати. 248. Народний депутат Левус, Висоцький. В абзаці 2 частини четвертої статті 16 слова "і є робочим органом Ставки Верхового Головнокомандувача (у разі її створення)" - вилучити. Ця правка відхилена, її треба врахувати шляхом відповідного голосування. Все, що я зараз говорю, треба врахувати. Правка 279 народного депутата Вінника. Викласти цю правку в новій редакції і після того її треба затвердити. Редакцію я зачитую: воєнного стану Національна гвардія України приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дій правового режиму воєнного стану, входить до сил оборони, виконує завдання та підпорядковується у відповідності до положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та Закону України "Про Національну гвардію". Пункт "Прикінцевих положень", який вносить зміни в Закон України "Про Національну гвардію", видалити. Мова йде про пункт 7 "Прикінцевих положень", адже ці зміни більше вносити не треба. Правка 311. Це остання правка, яку треба підтвердити, її врахування шляхом голосування. Я її зараз зачитаю. Народний депутат Вінник. Абзац перший частини першої статті 20 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи України – державні органи…" Правка 311. Вінник І.Ю. Абзац перший частини першої статті 20 викласти в такій редакції: "Розвідувальні органи України – державні органи або структурні підрозділи у їх складі, уповноважені законом здійснювати розвідувальну діяльність з метою захисту національних інтересів від зовнішніх загроз". Все. Прошу підтримати це шляхом голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я прошу заходити в зал. Я пояснюю. Єгор, я поясню сам. Отже, 279 правка викликала великі суперечки. Йшла суперечка про те, яким чином Національна гвардія входить в систему оборони під час воєнного стану. Були різні трактування, але ми вийшли, мені здається, на самий оптимальний – ми послались до двох законів: про воєнний стан, де це питання є врегульоване, і до Закону "Про Національну гвардію України". Я зараз скажу. Іване, увага! Але фактично йде просто відсилочна норма, щоб ми не мудрували і не вносили потім змін до законів про воєнний стан і Національну гвардію, в правці просто зазначено, що діяльність Національної гвардії регламентується законами, в дужках, зараз скажу, про воєнний стан, Національну гвардію. Іване, Іване, я прошу ще раз зачитати текст 279 правки.

"Доповнити статтю 4 новою частиною 3 такого змісту (у зв'язку з цим вважати подальшу нумерацію частини статті 4 законопроекту): "Прозорість передбачає повне розкриття фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки та оборони з метою забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів з урахуванням вимог Закону "Про державну таємницю".

народного депутата Вінника викласти в новій редакції і затвердити наступного змісту: "Із введенням воєнного стану Національна гвардія України приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану, входить до сил оборони, виконує завдання та підпорядковується у відповідності до положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та Закону України "Про Національну гвардію". Пункт "Прикінцевих положень" номер 7, який вносить зміни в Закон "Про Національну гвардію", треба видалити". Отже, колеги, я хочу спитати, чи зрозуміла правка? І тепер я хочу ще таки зачитати 115-у, в якій чітко зазначено про створення комітету з питань розвідки. Пане Іване, я прошу зачитати виразно позицію про створення комітету з питань розвідки, будь ласка.

Колеги, нам, не дай Боже, хоча б порушити кілька речей… відповідно до статті 89… України створює комітети Верховної Ради України, до повноважень яких належить, зокрема, забезпечення контролю за діяльністю органів сектору безпеки та оборони". Колеги, правка, про яку ви говорите, яка встановлює функціонал комітету щодо органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, це правка 124. Її ніхто не збивав, вона врахована, тому тут немає ніяких… Я не враховані, і їх треба врахувати, внаслідок різниці політичних позицій чи в наслідок технічних помилок комітету, якщо це мова іде про 248 правку, яка стосується Ставки Верховного Головнокомандувача в контексті Генерального Штабу. Тому правки 106, 115, 248, 279 і 311 прошу підтвердити до врахування, 279 – в новій редакції, яку я зачитав, до врахування у текст закону другого читання. Дякую. Колеги, дуже подетальне відбулось роз'яснення. Всі ці 5 правок переважно це є ті правки, які важливі для адаптації даного закону до тих вимог і тих рекомендацій, які маємо від НАТО. щоб ми отримали більше голосів, я такого не практикую, як правило, але у винятковій ситуації я надаю 1 хвилину для виступу від "Батьківщини"… (Шум у залі) Я не зможу, Вікторе. Я не зможу. Ми тоді, ми втратимо голоси. Андрій, якщо я дам вам, всі піднімають руку, всім давати. Яне знаю, як у цій ситуації бути. Будь ласка, 30 секунд, Андрій Кожем'якін. 1 хвилину, Андрій Кожем'якін і переходимо до голосування. 13:02:18 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Андрію Володимировичу, дякую вам. Я хотів би дуже коротко, але і швидко сказати деякі речі. У 91-му році Президент Кравчук своїм указом створив Головне управління "К", яке повинно було боротися з корупцією і організованою злочинністю.

достойних офіцерів. І, коли ви намагаєтесь тут звинуватити всіх співробітників Головного управління "К", що нібито вони роблять і те, і те, і те, зверніться спочатку до призначення керівників, тому що, коли призначають керівника, який дає такі команди

Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти місця. Колеги, і спочатку ми повернемось до правок, підтвердимо їх, а потім перейдемо до прийняття закону. Я прошу кожного, кожного зайти в зал і зайняти робочі місця. Ми дуже детально проговорили правки, вони є комплексні, вони враховують пропозиції від наших партнерів з НАТО. І, перше, я поставлю пропозицію до їх повернення і підтвердження. Прошу усіх приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до правок 106, 115, 248, 279, 311. Прошу підтримати, це надважливо, це і є рекомендації наших партнерів. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до п'яти правок. Голосуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо.

Я ще раз поставлю. Бачу, що не встигли, я ще раз поставлю, колеги. Я повторював десять раз бути в залі. Голови фракцій, я прошу дисципліни в своїх фракціях, особливо фракції коаліції. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до п'яти правок: правки 106, 115, 248, 279 і 311. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до п'яти правок. Прошу проголосувати. Прошу підтримати за повернення. Прошу проголосувати. Кожен колос. Уважно, голосуємо. Отже, ми повернулись до п'яти правок. Тепер, колеги, я хочу наголосити. Я їх ставлю на підтвердження в цій редакції, в якій зачитав з трибуни Верховної Ради представник комітету Іван Вінник під стенограму. Це дуже важливо, тому що там кожне слово має вагу для того, щоб ми правильно розуміли, як ці правки мають бути виписані. Тому, колеги, прошу приготуватись. Я ставлю на підтвердження правки 106, 115, 248, 279 і 311 в тій редакції, в якій під стенограму зачитав з трибуни Верховної Ради представник комітету Іван Вінник. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Уважно голосуємо. Голосуємо. Це рекомендації НАТО. За-236 Рішення прийняте. І ставлю на голосування проект Закону про національну безпеку України (8068) в другому читанні та в цілому з поправками, які ми щойно проголосували, і з техніко-юридичними правками. Колеги, реформуємо спільно сектор безпеки і оборони. Підтримуємо Україну на шляху до НАТО – "за". Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо

За-248 Закон прийнято. Вітаю Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Вітаю комітет, всю робочу групу, усіх депутатів, усіх депутатів, які брали участь в обговоренні. Але прошу не виходити. Колеги, нікому не виходити, зараз надважливі законопроекти. Я прошу Я прошу приготуватись, колеги. Увага, не виходьте. Зараз включення в порядок денний сесії надважливих законів. Проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Я прошу усіх зайняти робочу місця. Я прошу всіх повернутись в зал і взяти участь в голосуванні. Зараз найвища концентрація в залі. Я прошу всіх зайняти робочі місця, повернутися в зал. Колеги, прошу зайняти робочі місця. Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про утворення… Павло, що ти робиш? Я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. За-245 Рішення прийняте. І наступний, без якого не ввійде в дію антикорупційний суд, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (7441). Ми його будемо приймати тільки в першому читанні, тільки в першому, але треба його сьогодні, щоб ми до кінця сесії змогли його прийняти. Отже, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 7441. Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії і прийняття рішення. Голосуємо. За-246 Рішення прийняте. І заключний в цьому блоці – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (8331 і 8331-1). Це теж включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Я прошу підтримати це важливий для макрофіну законопроект. Я прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Колеги, я ще раз поставлю, не всі зорієнтувалися. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 8331. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-239 Рішення прийняте. Колеги, я ще хочу поставити на голосування пропозицію, щоб ми перенесли з дальшого порядку денного на ближчий 6391-1. Хто за те, щоб перенести його… Це про газ, той самий, в чому була суперечка в законі. Отже, хто за те, щоб перенести розгляд цього законопроекту… Газ, так. Хто за те, щоб перенести його ближче, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

у нас буде окремий розділ "включення в порядок денний сесії", він буде стояти окремо. Зараз я поставлю ще два закони включення в порядок денний сесії, це 6391, щоб ми не заблокували роботу залу. Спочатку 6688, включення в порядок денний сесії, інформаційна політика. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, 6688. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Отже, колеги, у нас потім буде розділ "включення в порядок денний сесії". Ми зараз переходимо до проекту Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Ми розбалансуємо зал, інакше це неможливо працювати.

Десятки депутатів підписали звернення до Голови Верховної Ради, до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора і міністра внутрішніх справ України щодо події, які останні дні розгортались в місті Харкові і Харківській міській раді. Ми вимушені заявити, що останні дні йде планомірне створення управлінського хаосу в місті Харкові. Служба безпеки України за останні дні одночасно синхронно почала викликати всіх керівників комунальних підприємств міста Харкова, керівників структурних підрозділів цих підприємств і проводити многогодинні допити, шукаючи те, невідомо що. Останнім апогеєм цих подій був штурм вчора Харківської міської ради. Триста молодчиків з бітами, в балаклавах, не представляючись, хто вони, що вони, розгромили Харківську міську раду, спробували порушити проведення засідання міської ради і по суті творили безлад. В цей же час Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ робили вигляд, що нікого немає. За наслідками цих дій нікого не затримано, особи не встановлені, звідки вони з'явились і куди вони поїхали, в нашій країні ніхто не знає. Всі телеканали на всю країну показували цей безлад, газові атаки, спроби підпалити міську раду і так далі, і ніхто нічого не зафіксував, і нікого навіть не затримали. Питання: хто це організовує? Організовує, за нашими даними, за нашими підозрами і за тим, що ми маємо інформацію зсередини

для того, щоб на прикладі Харкова показати, як буде з іншими мерами, якщо вони не будуть слухняні і не почнуть слухатися одну політичну силу, яка має стати найголовніша диктаторська сила в країні, якщо такий підхід буде далі продовжуватися. Тому ми звертаємося до спікера для того, щоб провести всебічно об'єктивно розслідування цих подій, до керівників правоохоронних органів, провести службове розслідування і дати оцінку правову діям керівнику Служби безпеки України керівництву поліції в Харківській області, які нічого не предприняли для того, щоб запобігти цій події і щоб затримати учасників цих подій. І друге. Ми закликаємо, перестаньте заважати працювати місту, перестаньте кошмарити комунальні підприємства. Ви хочете в місті Харків створити колапс – сміттєвий, комунальний, водопроводи, опалення і так далі. Такого у вас не вийде. Команда міцна, і вона буде працювати, і ніхто не дасть цього робити. Звернення офіційне з підписами десятків народних депутатів передаю спікеру, а всі інші направимо керівникам правоохоронних органів. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, я хочу наголосити, що я поставив включення у порядок денний сесії для прийняття рішення в тій послідовності, яка була вказана у порядку денному на сьогодні. Зараз ми переходимо до проекту Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, це дуже короткий і технічний закон. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

За-161 І я запрошую до доповіді заступника Глави Адміністрації Президента України Філатова Олексія Валерійовича. Будь ласка. Філатов Олексій… А, ви звідти, будь ласка, до трибуни.

Звертаю вашу увагу, що це вперше після ухвалення змін до Конституції 2016 року саме парламент приймає рішення про утворення суду за новою процедурою. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України та статті 19 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя вніс на ваш розгляд проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Це рішення тепер не вирішується... не приймається указом Президента, а приймається парламентом. Цим проектом закону пропонується утворити Вищій антикорупційний суд з місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету Міністрів та Державній судовій адміністрації вжити в межах їхньої компетенції заходів, пов'язаних з утворенням цього суду та забезпеченням його діяльності. Цей законопроект, спрямований на реалізацію вже підтриманого Верховною Радою України 7 червня цього року Закону України "Про Вищій антикорупційний суд". Прийняття цього закону дасть змогу розпочати процедури, пов'язані зі створенням Вищого антикорупційного суду, проведенням конкурсу на посади суддів до цього суду та до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати цю ініціативу Президента України. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань правової політики Шановні колеги, перш за все, я хочу зазначити, що цей закон, хотя є невеличким і складається всього з двох статей, але є дуже важливим. Тому що, відповідно до Конституції України, єдиним шляхом створення суду, будь-якого суду, в тому числі антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду є внесення Президентом України відповідного Закону про створення відповідного суду. А зараз щодо позиції комітету, на своєму засіданні Комітет правової політики та правосуддя 20 червня розглянув законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду (за № 8497 від 16.06.2018 року), внесений Президентом України і визначений ним як невідкладний. Цей законопроект складається з двох статей та "Прикінцевих положень", розроблений на виконання вимог Конституції України, Закону України "Про Вищій антикорупційний суд" та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду. Відповідно до Конституції законопроект погоджено із Вищою радою правосуддя. Законопроектом пропонується: Перше. Утворити Вищий антикорупційний суд і зазначити, що цей Вищий антикорупційний суд буде розташовуватися в місті Києві. Друге. Доручити Кабінету Міністрів України та Державній судовій адміністрації вжити заходів, пов'язаних з утворенням Вищого антикорупційного суду. Шановні колеги, законопроект дасть змогу розпочати процедуру створення вищевказаного суду. З огляду на зазначене Комітет з питань правової політики і правосуддя вважає за доцільне рекомендувати прийняття Верховною Радою України за основу і в цілому законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Скільки можна створювати ще так званих антикорупційних органів? Скільки коштів українців ще треба потратити, щоб нарешті припинити корупцію у владі? НАЗК, НАБУ, Агентство по пошуку активів, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд один, другий, третій, двадцятий. Скажіть, будь ласка, в який суд піти українцю, звичайній людині із села, із міста, робітнику, селянину для того, щоб захистити свої права, для того, щоб добитися правди і справедливості? Я звертаюся до Президента Порошенка. Де ваша хвальона судебна реформа, яку ви три роки проводите? Ви приймали тут закони про справедливий суд, про антикорупційний суд, про чесний суд. Люди знайшли цю правду і справедливість? Ні. Від районного до Верховного всі суди повинні бути антикорупційні, чесні і справедливі. А ви для українців даєте корумповану судову систему, де ніхто не вирішить своїх питань, де ніхто не знайде правди, коли немає блату, коли немає "волохатої" руки. А для себе створюєте антикорупційні суди і кормушки, куди треба носити чемоданы грошей. Мільярди витрачають на утримання так званих правоохоронних органів, корупції менше не стало, справедливості більше в Україні не з'явилось. Тому, коли я буду Президентом, я ліквідую всі квазікорупційні органи, піднімемо зарплати, пенсії. Заставимо працювати економіку. Робочі місця – для українців. Повернемо людей в країну. Тому що реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності, це відновлення справедливості, це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і обрання їх громадянами на прямих виборах! А не профанація, яку нам сьогодні пропонує влада, яка сама займається корупцією, а українцям "лапшу на вуха вішають" про боротьбу з корупцією! Хватить дурить. Дураків вже в цій країні не залишилось. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безперечно, фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, він є технічним і він повинен запустити діяльність Вищого антикорупційного суду, який створений законом. Але я хотів би, шановні колеги, повернутися до ситуації, коли в цьому залі розглядався Закон "Про вищий антикорупційний суд". Фракція "Батьківщина" не один раз попереджала, що перед тим, як цей закон буде підписаний Президентом, він має пройти, рекомендації отримати від Венеціанської комісії і від наших міжнародних партнерів, і від фракцій, щоб вони вичитали, що врешті-решт прийняв парламент. І раптом трапилося що? Коли шахрайським методом там з'явилась поправка, відповідно до якої всі апеляційні справи будуть розглядатися у загальних судах. А ми попереджали про це, що це може статися! Тому ми вимагаємо зараз як фракція "Батьківщина", щоб так Президент оперативно, як вніс цей законопроект, вніс і законопроект про виправлення цієї недолугості. Бо він несе відповідальність за створення суду, законопроект якого ми розглядали. Тому давайте будемо виправляти недолугості, які робляться через те, що немає, на жаль, часу для того, щоб розглядати законопроекти у спосіб, який передбачений Регламентом. Ну, і ще одне. Нам, очевидно, не стільки потрібні в країні вищі антикорупційні суди і антикорупційні органи, як нам потрібна антикорупційна влада, яка сама не буде займатися корупцією на найвищих щаблях. От тоді країна стане антикорупційною. Дякую. Дякую. Я хочу тільки зробити дві ремарки з цього приводу, бо це питання набуло надто широкого розголосу. По-перше, правка, про яку йдеться, я уважно вичитав, була зазначена у позиції комітету. По-друге, хочу вам сказати: давайте не змішувати дві речі. Зараз ми приймаємо Закон про запуск антикорупційного суду, паралельно буде проект Закону 7441, він буде тільки за основу прийнятий. І в ньому ми зможемо до другого читання вносити правки Давайте не ставити під ризик цей закон, бо він є ключовим для імплементації Закону "Про Вищий антикорупційний суд". Від "Блоку Петра Порошенка" Каплін, будь ласка. Шановні співвітчизники, за ці два тижні я проїхав 11 областей біля 20 різних міст. Я хочу сказати, я не знайшов у жодному куточку нашої держави людину, яка була б проти антикорупційного суду. Прості звичайні робітники "за", тому що це фактор національної конкурентоспроможності. Саме корупція сьогодні заважає розвитку національного виробництва, реіндустріалізації, модернізації, прийняття нових законів і головне – боротьба з олігархією, щоб у цьому парламенті, врешті-решт, не було фракцій, яким олігархи вказують, що кричати на цій трибуні. Щоб у цьому парламенті і цьому Кабміні, накінець, не було політиків, якими маніпулюють олігархи і які борються проти антикорупційного суду. Наші студенти за те, щоб в Україні був антикорупційний суд, щоб були нові робочі місця, щоб можна було повернутись назад у рідну домівку до батька і матері, працювати тут, у незалежній Україні, на рідній землі. Пенсіонери, робочі – всі за те, щоб був антикорупційний суд, тому що це боротьба з корупцією в уряді, у парламенті, на місцях, це пенсії, це зарплати, це ліквідація корупційних схем у фондах, у Пенсійному фонді, у Міністерстві соціальної політики. Весь український народ за антикорупційний суд. І наш глобальний обов'язок, наша історична відповідальність дати йому хід, дати йому дорогу, дати ідеї антикорупційного суду вижити тут, у залі парламенту. І ми це з вами з робимо! Це головне рішення, яке ми з вами приймаємо протягом восьми скликань. І ми почнемо цю боротьбу проти олігархії, проти посіпак олігархів тут, в парламенті, проти крикунів, які зараз визжать, кричать, кончаються тут… кончаються тут, борючись проти антикорупційного суду. Дорогу антикорупційному суду! Дорогу справедливості! Слава Україні! Колеги, я хочу повідомити, що звукова апаратура в залі працює на нормальному рівні, на достатньому рівні. Необов'язково кричати для того, щоб було почути головну думку, про яку хоче доповідач сказати. Зараз від…, Помазанов - від "Фронту народного".

від "Народного фронту". Андрій Віталійович, будь ласка. те, щоб створювати в подальшому антикорупційні органи. Я дуже радий, що попередній виступаючий вижив після своєї полум'яної промови. І все ж таки я бажаю здоров'я всім на те, щоб нам хватило здоров'я на те, щоб ухвалювати правильні законодавчі акти, на те, щоб ми продовжили боротьби із корупцією. "Народний фронт" постійно виступає за те, щоб створювати антикорупційні органи. Ми створювали і НАБУ, і САП, і всі інші необхідні органи для того, щоб побороти корупцію в цій державі. А, якщо ми будемо просто з трибуни розказувати якусь хренотень, вибачте за слово, доти не буде в країні порядку, розумієте. Тому давайте сьогодні ухвалимо технічний абсолютно законодавчий акт і зупинимо публіцистичні виступи з цієї трибуни. Ми згадуємо про корів, про якусь хренотень ще, а не згадуємо про те, що наша держава повинна жити нормально, нормальним життям, без корупції, без жодних корупційних проявів. Не кричіть, я все… Корови повинні бути! І це жодним чином не пов'язано з корупцією. Тому давайте говорити про боротьбу з корупцією, а не боротьбу з тим, що ми називаємо тут публіцистичними виступами. За законопроект. чим швидше ми проголосуємо, тим буде в нас більше перевага. Колеги, зараз по одній хвилині. "Відродження" – Бондар, "Воля народу" – визначтеся хто. І "Самопоміч". По одній хвилині. І переходимо до голосування, колеги. Ми втратимо голоси. Будь ласка, Бондар. 13:30:01 БОНДАР В.В. Дякую, Андрій Володимирович. Я думаю, що, коли люди подивляться, що у Верховній Раді відбувається, то люди за голову хапаються від цих емоцій і дурості, яку тут інколи можна почути. Я хочу сказати про інше. Закон про антикорупційний суд ми підтримували і той, який попередньо був, і цей будемо підтримувати, бо це питання, яке, дійсно, треба в країні вирішувати, наводити порядок. Але в мене питання в іншому. Для чого ви понастворювали Державне бюро розслідувань, НАБУ і так далі, якщо ви сьогодні під час голосування Закону про нацбезпеку не виконуєте свої ж попередні рішення про функціонування Державного бюро розслідувань? Туди має бути передано слідство, туди має бути передана економіка і розслідування економічних злочинів, і мали би сьогодні зробити цей крок. Ви ж зробили все, щоб продовжити існування сьогоднішньої системи департаменту який кошмарить бізнес, підприємство, промисловість, кришує контрабанду і головне, хто цим займається. Оце відповідь, що влада хоче. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, через дві хвилини відбудеться голосування. Я звертаюся до голів фракцій

лунав, звучав. Особливо Серьожа, ти просто дивовижний. Це сьогодні "Оскар" Капліну. Я би хотів сказати найголовніше, що, звичайно, тут немає тих, хто був би за корупцію. Це однозначно. Але народ готовий нести гроші в суди, куди завгодно, аби їхні питання вирішувалися. Питання основне, що виконавча влада не діє. Вони не вирішують питання народу. І ця корупція, вона примусова і випадкова, на превеликий жаль. Я би сказав, що наша з вами задача не просто проголосувати за антикорупційний суд, а як законодавчій владі, як представникам народу вимагати від виконавчої влади виконання своїх безпосередніх обов'язків служіння народу України. Дякую. Ми голосуємо. Дякую. Колеги, і заключний виступ. Одна хвилина від "Самопомочі". Хто буде? Єгор Соболєв, одна хвилина. Через одну хвилину відбудеться голосування. Я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця, щоб ми не повертались до голосувань. Я прошу всіх запросити в зал. Одна хвилина – Соболєв. "Самопоміч" пропонує перейти до голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже вам дякую. Таким чином, колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх повернутися з лож в зал, я прошу усіх зайняти робочі місця. Цей закон, без якого ми не зможемо імплементувати наше ключове рішення про створення Вищого антикорупційного суду, і тому надзвичайно важливо зараз підтримати і його, і наступний 7441. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду (№ 8497) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо відповідально і впевнено. За-265 Рішення прийняте. Це перемога. Вітаю усіх, колеги. Ми дали старт для імплементації створення Вищого антикорупційного суду. Тепер ще один судовий закон, а потім буде включення в порядок денний сесії. Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (7441). Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. А після нього будемо включати в порядок денний сесії, колеги, як і домовлялись. Завершимо судові законопроекти, а потім будемо включати. 13:34:14 За-169 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника глави Адміністрації Президента Філатова Олексія Валерійовича. Будь ласка, пане Олексій. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Цей законопроект запропонований на ваш розгляд як доопрацьований з метою комплексного та несуперечливого врегулювання питань організації та діяльності Вищого антикорупційного суду з урахуванням прийнятого 7 червня Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", а також для гармонізації норм Закону щодо функціонування інших вищих спеціалізованих судів. А зараз законодавством передбачений один такий Вищий спеціалізований суд, додатково до Вищого антикорупційного суду, - це Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Також метою цього законопроекту є удосконалення законодавства щодо автоматизованого розподілу з прав в судах, які розташовані в декількох населених пунктах, унормування процесуальних аспектів розгляду судових справ у разі переведення судді, який розглядав відповідну справу суду, що ліквідується до іншого суду, і комплексного врегулювання питання належного забезпечення охорони судів. Запропонованими змінами до Закону "Про судоустрій і статус суддів", вдосконалено врегулювання окремих питань діяльності вищих спеціалізованих судів, зокрема, зважаючи на рекомендації Венеціанської комісії, закріплено автономність Апеляційної палати Вищого спеціалізованого суду. Серед іншого пропонується визначити, що Апеляційна палата Вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Передбачено наділення Голови Апеляційної палати повноваженнями погоджувати проект кошторису Вищого спеціалізованого суду щодо фінансування діяльності Апеляційної палати. Передбачено наявність в апараті Вищого спеціалізованого суду самостійного структурного підрозділу, що забезпечує діяльність палати, і визначаються вищі спеціалізовані суди як головні розпорядник коштів державного бюджету. Цим законопроектом унормовується діяльність служби судової охорони, також окреме питання визначення складу суду. Вносяться зміни до окремих норм процесуального законодавства для забезпечення подальшого безперешкодного розгляду справ, зокрема у випадку ліквідації відповідного суду. Так законопроектом передбачено,

І зазначені положення дозволять забезпечити безперервність вже розпочатих судових процесів, в тому числі у так званих справах Майдану. Прошу підтримати цей законопроект у першому читанні. Дякую вам за увагу. Вам дякуємо, пане Олексію, за представлення законопроекту. І запрошуємо до співдоповіді заступника голови Комітету з питань правової політики і правосуддя Сергія Алєксєєва. Будь ласка. Шановні колеги, цей законопроект також стосується створення Вищого антикорупційного суду України. Він дозволить імплементувати в систему судоустрою України Вищий антикорупційний суд України. Цей законопроект також дуже важливий. А тепер щодо позиції комітету. На своєму засіданні Комітет з правової політики та правосуддя 20 червня розглянув законопроект про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" за реєстраційним номером 7441 від 21 травня 2018 року, поданий Президентом України і також визначений ним як невідкладний. Проект розроблено для комплексного врегулювання питань організації та діяльності Вищого антикорупційного суду та гарантії діяльності суддів та його незалежності. Проектом пропонується внести змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", передбачивши, зокрема: деталізацію діяльності палат Вищих спеціалізованих судів, закріплення певної інституційної організації кадрової та фінансової автономії відповідно до рекомендацій Венеційської комісії від 2017 року, визначення Вищих спеціалізованих судів головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що також дає їм додатковий важіль незалежності. Унормовує діяльність Служби судової охорони. Крім цього, проектом Закону вносяться зміни до окремих норм процесуального законодавства, з метою удосконалення правового врегулювання процедур передбачення… справ з одного суду до іншого, визначення складу суду, оскарження судових рішень. Прийняття даного законопроекту є необхідним і доцільним у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд України", з метою запобігання виникнення законодавчих колізій та успішного започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду України. Шановні колеги, з огляду на викладене Комітет з питань правової політики і правосуддя вважає за доцільне рекомендувати прийняти за основу зазначеного законопроекту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту. Будь ласка. Будь ласка, Радикальна партія, Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Один депутат щойно із провладної коаліції дозволив собі з цієї трибуни зневажливий вираз, що тут, мовляв, багато говорять про корів і всяку іншу хренотень. Я цьому депутату від влади хочу сказати. Ти, паразит, не смійся, бо ми тобі роги обламаємо. вибачся перед українськими коровами, які годують українських селян. Завдяки українським коровам, яких ви винищили під корінь, люди не мають можливості годувати своїх дітей. Завозять пальмову олію, бодягу завозять, травлять народ. А українські селяни не можуть заробити собі на життя, тому що ви замість того, щоб підняти селянам зарплати, пенсії дати можливість оплачувати комунальні послуги за газ, ви винищуєте корів, винищуєте поросят, винищуєте соціальну сферу на селі і хочете землю продати на догоду транснаціональним корпораціям і латифундіям. Вам не догодили українські корови, тому що ви тримаєте рахунки в офшорах, тому що ваше майбутнє пов'язуєте із закордоном. Ви ніколи не були в селі, ви не знаєте, як живуть люди і які у них проблеми. І тому я хочу всім вам, провладній коаліції, сказати, що не буде в селі корови – не буде села. А якщо не буде села, то не буде України. І тому команда Радикальної партії пропонує план дій для українських селян: державну підтримку на відновлення тваринництва, агропереробка, щоб зерном не торгували, перерахунок пенсій для колишніх колгоспників, підвищення цін на молоко. Менше свиней при владі і більше поросят у селі. І щоб менше було і парламенті, і в Україні людей, які зневажливо ставляться до українських корів, до українських селян, до українського села, з яким пов'язано майбутнє країни. Менше давайте суддям і прокурорам, більше робітникам і селянам зарплати, пенсії і гідне Будь ласка, до слова запрошується Сергій Шахов. Я прошу говорити, я прошу говорити всіх виступаючих по темі законопроекту. І хочу нагадати, що ми обговорюємо зараз не життя, при всій повазі до корів і свиней, не закони, що стосуються свиней і корів, а проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Будь ласка, пане Шахов. 13:42:19 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо багато питань по антикорупційним органам. Я проїхався від Львова до Сєвєродонецька, там, де кулі літають у людей над головами, люди готові також підтримувати всі антикорупційні органи, які ми створюємо, аби вирішити все ж таки деолігархізацію в нашій країні, повернути монополію в нашу країну, повернути воду, повернути електроенергію, повернути газ, яким сьогодні практично труять, підняттям на 60 відсотків, також населення. Шановні колеги, сьогодні наші сусіди румунські люди вийшли і підтримали Лауру Кевеші, яка без антикорупційного суду заарештували трьох міністрів, брата президента, повернула два мільярди доларів – без антикорупційного суду. Якщо в нас через, як кажуть, через півроку не запрацює антикорупційний суд, то повірте, що під цими станами і під стінами Кабміну буде народ, якого вже це накипіло. Повірте, в нас немає сьогодні уряду, який працює, немає п'ять міністрів, які сьогодні відсутні, агро... агропромисловості, немає міністра охорони здоров'я, який сьогодні труїть і вбиває наших дітей в школах, на вулицях, люди сьогодні не можуть нормально лікуватися в лікарнях. Приїжджаєш, немає тої лікарні, грибком поросли стіни. Заходиш, купуєш бахіли, платиш за ліки і так далі. Що відмінили 49 статтю Конституції – соціальні дотації, соціальні пільги? Шановні колеги, у народу вже накипіло, якщо не запрацюють антикорупційні органи, повірте мені, що тут буде... що тут буде всплеск населення і будуть, повірте, люструвати прямо... не просто люстра впаде і буде народна люстрація, люди будуть приходити як вчора прийшли афганці, шахтарі, прийшли Треба повернути людям нормальні соціальні пільги – оце нормальний підхід антикорупційних органів. Дякую. Дякую, пані головуюча. По-перше, з приводу даного конкретного законопроекту. Класична вже історія, коли ми в потрібних технічних законопроектах все одно бачимо якісь такі, я б сказала, приватні інтереси, тому в цьому законопроекті є цілий ряд речей, які необхідно виключати, зокрема наїзд на судову адміністрацію, яка здійснює забезпечення діяльності судової системи з точки з точки зору адміністративної і технічної. Вирішуйте кадрові свої питання – це моє звернення до Адміністрації Президента – вирішуйте, будь ласка, не через закони. Тому цей законопроект можна голосувати тільки в першому читанні і доопрацьовувати до другого. Але у фракції "Самопоміч" є принципова вимога, і ми на цьому будемо наполягати. Є шахрайська норма, яка була внесена в Закон про антикорупційний суд, яка стосується порядку апеляцій, розгляду апеляцій тих справ, які вже сьогодні знаходяться в суді і стосуються якраз корупційних справ топ-чиновників. Зараз розгляд цього законопроекту, і це є той момент, коли ми можемо виправити цю ситуацію і встановити, що апеляція до моменту, звичайно, роботи антикорупційного суду буде здійснюватися в судах загальної юрисдикцій, але з моменту, як тільки запрацює Вищий антикорупційний суд без жодних виключень, незалежно від того, як, коли були розглянуті справи, всі апеляції по топ-чиновникам, корупційні справи розглядаються виключно в цьому Вищому антикорупційному суді. Це чітка вимога ВМФ. Це чітка вимога суспільства. Це чітка вимога експертів, громадянського суспільства. Це вимога людей і це вимога фракції "Самопомочі", ми будемо на цьому наполягати до останнього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Карпунцов. Просимо. Шановні колеги, запрошені, телеглядачі, українці! Звичайно, цю ініціативу будемо підтримувати і підтримуватимуть. Ми ідем, але, на жаль, ми йдем в фарватері тих рішень, які ми прийняли, голосуючи за суть Закону про антикорупційний суд. І я вчергове хочу звернути увагу. Ми кажемо тут про незалежність цього суду, маючи єдине фінансування однієї юридичної особи публічного права. Розповідаємо, що там структурні підрозділи, ми їх розселимо, незалежно посадимо, окремі носки дамо, труси і форму. Ну, це ж неправда. Ми роз'єднували прокуратуру, забирали слідство і процесуальне керівництво, щоб не були в одному кабінеті, щоб не було поруки. Елементарний був вихід. Дві юридичні особи публічного права. Одна – перша інстанція – антикорупційний суд в Києві і з територіальною юрисдикцією на всю Україну. Друга – Вищий антикорупційний суд. І так ми тоді отримаємо не спеціальний суд, який ми маємо, який є вищим, не маючи нижчих, а спеціалізований. І відповідно юридично і фінансово вони були б незалежні. На одну інституцію – одна строчка бюджету, на другу інституцію – друга строчка бюджету. А чому ми маємо таку ситуацію? А досить просто. Я прошу не відволікати тих, хто пише закони, проекти законів від Президента. Досить просто. Тому що в науку ми не залучаємо, нікого не дослухаємося. Робочі групи створюємо з тих, хто ні в чому не розбирається. Ми вже маємо таких в Міністерстві охорони здоров'я – є тільки наше мнение і більш нічиє. І що ми маємо в цій царині? Так давайте ми в праві не будемо робити безлад. Звичайно, будемо підтримувати. Але, на жаль, знову-таки ми йдемо в фарватері юридично невірних рішень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще, будь ласка, від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв до слова запрошується. Фракція "Батьківщина" уважно вивчила цей законопроект і знаєте, він вражає. Під красивими словами про створення антикорупційного суду пробували внести зміни в десятки статей, які регулюють роботу загальних судів. І тому виникає питання: а при чому тут антикорупційний суд? При чому тут антикорупційний суд до порядку розподілу справ, який ви фактично знищуєте? Електронний розподіл справ, за який Верховна Рада боролася стільки років, вашим законопроектом знищується. При чому тут розподіл справ, який буде відбуватися абсолютно по іншій схемі? При чому тут служба охорони судів? Ви фактично цим законопроектом знищуєте те, що напрацьовувалось і що навпаки зарекомендувало себе. Тому ми підтримуємо висновки Головного науково-експертного управління відправити цей закон на доопрацювання автору законодавчої ініціативи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хвилина – Алексєєв, просить від "Народного фронту", і позафракційний Левченко. І на цьому закінчуємо обговорення.

Фракція "Народний фронт", Андрій Помазанов. По суті даного закону, я думаю, що ми повинні ухвалити його у першому читанні, тільки у першому читанні, оскільки він дійсно є недосконалий, має деякі нюанси. І зважаючи на те, що у даному законі намагаються змінити все ж таки статус Державної судової адміністрації, а конкретно їхніх територіальних управлінь, я думаю, що в цілому його точно неможна голосувати, і думаю, що до другого читання ми зможемо його якісно доопрацювати. А щодо тих реплік, які висловлюються певними особами, які постійно чомусь необґрунтовано називають називають когось паразитами, то хочу сказати, що відповідно до даних вікіпедій паразитизм – це вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого. А дальше додумайте самі. Дякую, колеги. Голосуємо "за". Через хвилину голосування. Прошу всіх заходити у зал, приготувати до голосування. Левченко, 1 хвилина, і голосуємо. Прошу всіх повертатися у зал. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Безперечно, треба робити все можливе, щоб нарешті запустити цей антикорупційний суд, про який вже багато років всі говорять. Хоча, звісно, краще було б, щоб всі суди були антикорупційними і для цього треба запровадити виборність суддів. от цікаво, що у цей нібито технічний законопроект, у якому є технічні речі правильні, чомусь закралася така річ, наприклад, як пропозиція обмежити члена Громадської що стала йому відома у зв'язку з виконанням функцій члена цієї ради, тобто заборонити членам ради доброчесності опублічувати інформацію про недоброчесних кандидатів на суддівські посади. Ну що це за маячню пропонують сюди впихнути? Це, по-перше. По-друге,

Нагадую усім присутнім, я буду ставити лишень за основу цей закон, тільки за основу. І я прошу усіх приготуватись до голосування, зайняти робочі місця, колеги, хто в ложах, нам буде одного, двох голосів не вистачати, будь ласка, поверніться в зал, ми вже голосуємо, ми вже голосуємо. Поверніться в зал, колеги. Хто веде дебати… По проходах, прошу зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (№ 7441) за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги,

За-237 Рішення прийняте. Тепер, колеги, в нас лишився ще з тих, що ми включили в порядок денний 8331 і 8331-1. Але перед тим для того, щоб збалансувати зал я поставлю три закони включення в порядок денний сесії, один з них 6688. Це протидія загрозам національній безпеці. І два з них 8487 і 8488… Колеги, я поставлю лишень включення, це рішення залу, вони є в порядку денному, вони є передбачені. Отже, перше. Включення в порядок денний сесії 6688. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Проти інформаційної безпеки країни. Прошу підтримати, колеги, для забезпечення інформації безпеки країни. За-218 Колеги, це інформаційна безпека країни, це Закон України 6688 протидія загрозам національній безпеці. Отже, я ще раз ставлю включення в порядок денний сесії 6688. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати питання безпеки. Рішення прийняте. Тепер 8487 і 8488, це два суміжних закони. Лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати два закони суміжні, прошу підтримати.

Рішення не прийняте. Ми переходимо до наступного питання, яке ми включили в порядок денний для прийняття рішення. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (8331 і 8331-1). Колеги, надважливий закон. Будьте в залі, не виходьте. Я продовжую засідання на 15 хвилин. І прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-187 Рішення прийняте. І запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань фінансової політики Демчака Руслана Євгеновича. Шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект 8331 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні. Цей законопроект є ідейним послідовником урядового проекту 7180, але розширеним, доопрацьованим та відшліфованим. При цьому залишається основна ідея: кардинальне перезавантаження системи корпоративного управління в державних банках відповідно до принципів організації економічного співробітництва і розвитку. На жаль, на даний час державні банки не в повній мірі виконують свою функцію реалізації державної фінансової політики і підтримки вітчизняного бізнесу та населення, але потребують постійного фінансового підкріплення. Лише за 9 років з моменту початку кризи 2008 року статутні капітали "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" були збільшені більше, ніж на 70 мільярдів гривень і це, не враховуючи "ПриватБанку", куди були спрямовано майже 150 мільярдів А кошти бюджету не є грошима держави, а є коштами платників податків, інтереси яких ми з вами представляємо і контроль за витратами яких маємо здійснювати. Тому нашим завданням є створення законодавства для забезпечення ефективного управління цими банками з метою підвищення їх операційної спроможності, прибутковості та довіри до них як з боку як з боку клієнтів, так і потенційних інвесторів. Зауважу, що зараз в чотирьох державних банках існують три різних схеми формування і функціонування наглядових рад, причому найменш ефективно вони працюють в "Ощадбанку" і в "Укрексімбанку". Відтак нагадую, що основні положення законопроекту, які спрямовано на вирішення цих проблем, який потребує викладення в новій редакції, стаття 7 Закону "Про банки і банківську діяльність". Наглядова рада державних банків складатиметься з дев'яти членів, шість з яких будуть незалежними, а три представляти інтереси уряду, Президента і Верховної Ради. На своєму засіданні ми проголосували як за прийняття закону за основу, так і проголосували за прийняття його в цілому. Тому, якщо нема зауважень... Дякую. Народний депутат… Ні, колеги, в нас немає часу. Рибалка Сергій, я прошу лаконічно, якщо ви є прихильником закону, ми просто за 5-7 хвилин втратимо голоси, максимально лаконічно. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Ми маємо 55 відсотків банківської системи, яка сьогодні сконцентрована в руках державних банків. Нашому комітету понадобилось півтора роки, щоб ми добились від Міністерства фінансів стратегії, а що ж робити з державними банками. На жаль, сьогодні в державних банках не сформовані наглядові ради, і ми повинні зробити державні банки інструментом для того, щоб підтримувати власну економіку, для того, щоб підвищувати соціальні стандарти, зарплати, економічний розвиток. Два місяці тому ми голосували за основний і альтернативний закон по державним банкам. Але, на жаль, жоден з цих законопроектів не знайшов підтримки. базі свого, на базі комітету розробити ще один законопроект, і також ми маємо альтернативний законопроект. Я хочу наголосити, що нам сьогодні потрібно навести лад в державних банках, ми можемо привести економіку і зробити для неї поштовх. Я дуже вас прошу підтримати цей законопроект, який вкрай відрізняється і робить баланс від основних законопроектів для того, щоб наглядові ради були сформовані і рішення могло прийматися в ньому консенсусом. Я дякую вам за увагу і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я всіх запрошую до максимальної лаконічності. І нагадую, що я продовжив засідання на 15 хвилин. Прошу: два – за, два – проти. І дуже коротко, будь ласка.

Олег Лаврик, "Об'єднання "Самопоміч". Фракція "Самопоміч" буде підтримувати основний законопроект, який запропонований був сьогодні представником від комітету. Також фракція "Самопоміч" наголошує на тому, що основною ідеєю цього законопроекту це все-таки створення наглядових рад для державних банків. І законопроектом пропонується встановити незалежних членів наглядових рад. Але ми розуміємо, що комісією, яка буде обирати ті наглядові ради, вона визначається, три представники від Адміністрації Президента і три представники від Кабінету Міністрів. Тому вся відповідальність за управління державними банками після прийняття цього закону лягає саме на Президента країни і на Кабінет Міністрів України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Довбенко Михайло Володимирович. І закликаю до лаконічності, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ми на комітеті, коли розглядали неодноразово ці законопроекти, ми враховували відповідні зауваження і побажання, яке були ГНЕУ, відповідно експертного середовища, банківського середовища і тому дійсно голосували в комітеті, що могли приймати за основу і в цілому. Більше того, я хочу, колеги, вас попросити, прийняття цього законопроекту є однією із ключових умов для макрофінансової допомоги, яку ми можемо отримати в сумі 800 мільйонів євро. Тому прошу підтримати, голосувати за 8331. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Олександр Кужіль, будь ласка.

статті 92 Конституції України. Проект сприятиме фактично приватизації державних банків. Ми дуже хочемо посилення контролю за державними банками. Особисто я як депутат зверталася до Прем'єра і до міністра фінансів, що я була здивована, що державні банки декілька років не підписують Ніхто не контролює виплати і гуляння на державні гроші. Але прийняття таких змін не покращить ситуацію, дуже не прозора Немає там зовсім можливості контролю парламентського, при тому, що ми говоримо, що ми є парламентською країною. При тому фірма, яка буде обирати виключно на конкурсних засадах представників на цю наглядову раду. Зовсім немає розуміння, по яким критеріям, що буде, в який спосіб це обирання. державний банк може існувати лише у формі акціонерного товариства, передбачається. Але крім того, Національний банк хоче нам давати право і визначати критерії на установку охорони в банках і "Укрпошті". Ну, і щоб ми не займались корупцією в лобіюванні охоронних фірм і охоронних сигналізацій. Ми вже наїлись, коли Національний банк проводив модеми під кожен розрахунковий апарат. Те, що зараз НКРЕКП робить, коли всі підприємці зобов'язані до 25 червня купити модеми, які виробляє один із українських підприємців, тому що прийнято таке рішення лобіювання. Дякую. І зараз заключний виступ. Через 2 хвилини ми переходимо до голосування. вже не дам. Я запрошую всіх депутатів у зал. Я прошу голів фракцій запросити усіх депутатів у зал, через 2 хвилини голосування. І заключний виступ від Радикальної партії – Віктор Галасюк. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Функція банківської системи – перш за все забезпечувати доступні кредити для національної промисловості. Тоді українські виробники зможуть конкурувати з іноземними компаніями, зможуть вигравати тендери і за кордоном, і в Україні, будуть наймати, а не звільняти людей. Тоді буде підвищуватися заробітна платня. Що сьогодні відбувається в Україні? Одні з найдорожчі кредити у світі. Сьогодні нам кажуть, що Національний банк має боротися з інфляцією. Ми вже бачимо оцю боротьбу не один рік. Задушили українську економіку, українську промисловість, витиснули мільйони українців за кордон. У Польщі встановили мінімальну заробітну платню – еквівалент 16 тисяч гривень. А нам, коли ми з Олегом Ляшко із Радикальною партією вимагаємо 5 тисяч гривень в Україні, нам кажуть, ви популісти, це неможливо. Це можливо і це потрібно робити. Більше того, треба негайно запускати Експортно-кредитне агентство, яке забезпечить дешеві кредити для українського високотехнологічного виробника, щоб українські вагони, трактори, автівки, українські вертольоти і літаки продавалися за кордоном, а не навпаки, купують французькі вертольоти, купують вагони у Польщі? купують американські сівалки і трактори з Білорусі. Та це неприпустимо, так ніколи не побудуєш успішну економіку. Тому дешевші кредити для виробників. Приймати негайно "Купуй українське, плати українцям", для того щоб вигризти внутрішній ринок для української промисловості, бо це робочі місця українців. Що сьогодні є важливіше за робочі місця? І тому і діяльність і Верховної Ради, і діяльність уряду й Національного банку має бути спрямована на одне – роботу і гідну заробітну платню українцям. Це принципова позиція Радикальної партії. Дякую. Отже, ми завершили обговорення і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал. Я дивлюсь, які фракції підтримували. Я прошу зайти в зал. Запросіть колег в зал, Олена.

Готові? Голови фракцій, подивіться готові. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (8331) за основу – це приведення банківської системи у відповідність до міжнародних стандартів, Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку. Проголосуємо за, підтримаємо за основу 8331. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Кожен голос, уважно, кожен голос має значення, голосуємо. Прошу підтримати.

Я ще раз поставлю. 30 секунд, репліка. Якщо ви дасте голоси – тоді, будь ласка, вашу пропозицію, але комітет слухайте уважно. І запрошуйте депутатів в зал, я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка, репліка Ляшко. 14:08:34 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми підтримаємо цей законопроект за умови, якщо звідти буде вилучена неконституційна норма про те, що Адміністрація Президента бере участь у формуванні наглядових рад державних банків. В Конституції України чіткий перелік повноважень Президента, там немає повноважень на участь у формуванні наглядових рад державних банків. Коли вилучається ця норма, ми голосуємо в першому читанні за цей закон, інакше це неконституційна норма, яка протирічить Конституції, надає додаткові неконституційні повноваження Президенту України. Заходіть в зал, будь ласка. Заходіть в зал, народні депутати. Будь ласка, доповідач, Руслан Демчак – репліка 30 секунд. І прошу усіх заходити в зал. 14:09:17 ДЕМЧАК Р.Є. Я хочу повідомити, що на сьогодні якраз 5 представників призначаються Президентом, 5 представників – Верховною Радою і 5 представників – Кабінетом Міністрів. Ми хочемо навпаки, змінити, щоб були незалежні. Що стосовно пропозицій фракції Олега Ляшка, ми врахуємо це до другого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олег, це перше читання. Це перше читання. Сказав щойно доповідач, що він врахує цю пропозицію. Пане Олег, для того, щоб ми... Це перше читання, це не в цілому. Я зараз запрошу повернутися до голосування. Я прошу, колеги, проголосувати за повернення до проекту Закону 8331. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

За-203 От хто мене агітував ставити це? Хай зараз несе відповідальність! Я ще раз поставлю на повернення. Якщо не буде, законопроект буде відхилений. Я прошу усіх зайти в зал. Я спитаюсь. Руслан Демчак, я можу поставити з пропозицією Ляшка? Так, можу. Отже, я ставлю. Я поставлю з пропозицією Радикальної партії. Зараз я ставлю на голосування пропозицію повернутися, а потім поставлю з пропозицією Радикальної партії. Отже, прошу підтримати пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 8331. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Не встигли. Не встигли. Я ще раз ставлю. Один голос, колеги! Не виходіть з залу, колеги. пильнуйте за дверима. Я ще раз ставлю повернутися до розгляду 8331. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Кожен голос! Прошу проголосувати. Так, але спочатку повернемось. Голосуйте за повернення, А в чому розбиратись, поясніть мені? Ми повертаємось до Закону 8331, достатньо зрозуміло, колеги? Достатньо. Потім я поставлю за основу з пропозицією, яку озвучила Радикальна партія. Достатньо зрозуміло? Достатньо. Давайте голосувати, колеги. Ні, так? Колеги, в комітет на доопрацювання ми підтримуємо? В комітет на доопрацювання підтримаєте? В комітет на доопрацювання ви підтримаєте? Так, в комітет на доопрацювання, я питаю, ви підтримаєте? "Батьківщина"? Я ставлю в комітет на доопрацювання. Дайте, поки збираються депутати, одна хвилина Маркарова, включіть мікрофон. 14:12:57 Ми давно з вами разом працюємо над цим законом. Було дуже багато різних моделей, як це може бути. На сьогоднішній момент, як вже сказав заступник голови комітету, п'ять представників Верховної Ради, п'ять представників Президента, п'ять представників Кабінету Міністрів. Ми знайшли в цьому депутатському законопроекті компроміс, по якому шість члені Спостережної ради незалежні обираються в прозорий спосіб і три члена – представництво Верховної Ради, Президента України і Кабінету Міністрів. Ми дуже просимо підтримати це в першому читанні за основу. Цей законопроект для нас є важливим не тільки для співпраці з Міжнародним фондом,

Альтернативний. Хто за те, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Ще раз повертаюсь, якщо не буде повернення, я ставлю в комітет на доопрацювання. Отже, я ще раз ставлю повернення до голосування 8331, який здобув більше голосів ніж альтернативний. Прошу підтримати за повернення. Але я попереджаю: ваша правка не буде підтримана. Ну, добре. Прошу повернутись до 8331. Прошу проголосувати і повернутись. Прошу за повернення. 14:15:02 Отже, ми повернулись. Тепер я поставлю ще раз за основу. Якщо не буде голосів, поставлю у комітет. Я поставлю дві пропозиції: одну пропозицію Радикальної партії, другу – просто за основу. Домовились, так?

Колеги, я дуже виразно пояснюю. Я спочатку поставлю за основу. Якщо ви не проголосуєте, вона не набере голосів, тоді я поставлю з пропозицією Радикальної партії. залі) … там, де повернення Отже, колеги, я спочатку ставлю просто за основу, а потім за основу з поправкою Радикальної партії. Рейтингове голосування поставлю. Рейтингове голосування. Спочатку – за основу. За основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За основу. Прошу підтримати. За основу. Рейтингове голосування за основу. Прошу підтримати. За основу з правкою Радикальної партії. Прошу голосувати. Рейтингове голосування. Рейтингове. Прошу голосувати.

тепер, колеги, давайте гуртом об'єднаємося – в комітет на повторне перше читання. А давайте всі разом об'єднаємося, колеги, щоб ми не втратили. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 8331 і 8331-1 повернути в комітет на повторне перше питання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Давайте всі разом, колеги, це надто важливий закон, давайте всі проголосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Один голос. Не виходьте – один голос. Не виходьте! Поверніться! Поверніться – один голос! Колеги, поверніться. Я ставлю проект Закону 8331 в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, всі разом, кожен голос. Прошу підтримати. Колеги, голосуємо всі разом. Щоб ми не відхилили його, голосуємо всі гуртом. Його відхилити неможливо. Підтримайте, колеги. 14:18:00 За-233 Рішення прийняте. зачитати, пані Ірина, оголошення. 14:18:15 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, до президії надійшла заява від народного депутата Олександра Ревеги, в якого не спрацювала картка під час голосування за включення в порядок денний законопроекту 8497 щодо утворення Вищого антикорупційного суду. Він просить зарахувати його голос "за" законопроект 8497 і 7441. Це стосується якраз створення антикорупційного суду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І я хочу зачитати оголошення, що відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За розвиток громадянського суспільства". Співголовою цього об'єднання обрано народних депутатів: Солов'я Юрія Ігоровича, Безбаха Якова Яковича, Попова, Рибчинського, Дубіля, Кужель, Унгуряна, Сотник, Геращенко, Мірошниченка, Шипка Андрія Федоровича. ранкове засідання було бурхливим, але результативним. Я вітаю всіх із прийняттям Закону про національну безпеку і оборону і імплементації Закону "Про Вищий антикорупційний суд". Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині прошу всіх прибути в зал для продовження роботи. Дякую.